sem varamaður fyrir Þórhildi Sunnu Ævarsdóttur og vék þá 2. varamaður á lista Pírata í kjördæminu, Katla Hólm Þórhildardóttir, af þingi. Olga Margrét Cilia hefur áður tekið sæti á Alþingi og er boðin velkomin til starfa að nýju.

um heimilisuppbót og sérstaka uppbót almannatrygginga og aldurstakmörk námsmanna, frá Ólafi Þór Gunnarssyni; frá umhverfis- og auðlindaráðherra vegna fyrirspurnar á þskj. 953, um flokkun úrgangs sem fluttur er úr landi, frá Karli Gauta Hjaltasyni,

Virðulegi forseti. Það eru nokkrar staðreyndir sem blasa við. Í fyrsta lagi: Ríkisstjórninni hefur ekki tekist að fá innlend lán á lágum vöxtum til að fjármagna halla ríkissjóðs eins og hún áformaði í fyrra. Við í Viðreisn studdum það að fjármagna hallann innan krónuhagkerfisins. Í öðru lagi: Ríkisstjórnin ákvað því að fara aðra leið og hefur hafið erlenda lántöku með verulegri gengisáhættu. Í þriðja lagi: Verðbólga er meiri á Íslandi en í öðrum vestrænum löndum. Í fjórða lagi: Atvinnuleysi hefur aldrei verið meira í sögu þjóðarinnar og langtímaatvinnuleysi jókst á milli mánaða. Í fimmta lagi: Ríkisstjórnin hefur flutt frumvarp sem veitir Seðlabankanum heimildir til þess að setja á víðtæk gjaldeyrishöft. Verði það nýtt nýtt þrengir það samkeppnisstöðu íslenskra fyrirtækja og möguleika þeirra til viðspyrnu þegar faraldrinum lýkur. Samkeppnishæfni íslensks atvinnulífs minnkar við höft. Í sjötta lagi: Samhliða vaxandi verðbólgu talar Seðlabankinn núna fyrir lækkun á ávöxtunarkröfu lífeyrissjóða. Það dregur úr líkum á því að þeir geti staðið við fyrirheit um að iðgjöld til eldri borgara haldi verðgildi sínu þegar kemur að útgreiðslu lífeyris.

Ég vil minna á í því samhengi að það sem við stöndum frammi fyrir í íslensku hagkerfi er útflutningsáfall. Á sama tíma höfum við hvatt til innlendrar eftirspurnar í trausti þess að þetta áfall sé tímabundið. Við höfum trú á því að útflutningsatvinnuvegir þjóðarinnar muni rétta úr kútnum. Með þeirri stefnu að við séum að tryggja ríkissjóði fjölbreytta fjármögnun, þ.e. bæði innlenda og erlenda fjármögnun, teljum við að við séum að styrkja greiðslujöfnuðinn úr ríkissjóði á sama tíma. Ferðaþjónustan mun rétta úr kútnum, ég hef trú á því. Þá munu útflutningstekjur aukast og þá teljum við að við séum vel sett með þessa fjölbreyttu fjármögnun sem er auðvitað ekki eingöngu erlend, bara svo það sé algjörlega skýrt. Hins vegar hef ég líka trú á því að sú peningastefna sem Seðlabankinn hefur beitt sér fyrir sé að virka. Eins og fram hefur komið í máli mínu við hv. þingmann hér áður þá vinnur Seðlabankinn með ríkissjóði að því að takmarka

og tryggjum þær heimildir, sem eigi að síður eru mjög skýrt afmarkaðar í því frumvarpi sem hér liggur fyrir. Hv. þingmaður spyr síðan sérstaklega um stöðu lífeyrissjóðanna. Ég held að ég geti sagt það alveg óhikað að ég mun að sjálfsögðu

Það er nú þannig að ég var ekki í þeirri ríkisstjórn sem sat hér þegar Seðlabankinn hafði engar heimildir hafði engar heimildir til að bregðast við því ástandi sem upp kom árið 2008. Betur væri að sú ríkisstjórn hefði séð þá stöðu fyrir og tryggt Seðlabankanum og stjórnvöldum heimildir til að taka á því ástandi sem þá kom upp í efnahagsmálum þjóðarinnar. Ég vil frekar vera í ríkisstjórn sem nálgast hlutina af varúð

á Íslandi í dag en við gerum okkur grein fyrir. Það gerðist með því að við höfum verið að byggja upp fleiri öflugar hafnir þannig að flutningafyrirtækin okkar, stóru á íslenskan mælikvarða, eru í stakk búin í dag

að fá vörur til sín eða koma vörum á útflutningstað til útflutnings, þannig að þær gætu ekki verið í strandsiglingum í dag. Það er

í auknum flutningum, hvort það sé möguleiki að fara með þá í strandsiglingar. Þá kemur til ný tækni sem þróuð hefur verið á Íslandi til kælingar á matvælum, kælingar á fiski, sem gæti leyst þennan vanda.

fagna ég því, og mér þykir gott að heyra það, að hæstv. ráðherra sé að skoða þetta betur. Þótt strandsiglingar séu kannski ekki lausnin við öllum vandamálum þá er mikilvægt,

það samspilið á milli þessara þriggja þátta? Það er það sem ég er að hefja vinnu við núna, til skoðunar inn í framtíðina. Þar kemur inn ný tækni sem getur leyst ákveðinn vanda hvað varðar það sem við getum ekki flutt með skipum í dag en gæti gerst í framtíðinni.

Þar var fjallað um annars vegar aðgerðir innan lands, sem er sérstök reglugerð, og hins vegar um aðgerðir á landamærum, sem er önnur reglugerð. Að því er varðar aðgerðir innan þurftum við að geta sagt fyrir um hvað það væri sem tæki við núna 17. mars af því að núgildandi reglugerð gildir þangað til. Þær breytingar eru óverulegar og við erum í raun og veru að framlengja stöðuna eins og hún er núna með örlitlum breytingum fram til 9. apríl. Hvað varðar reglugerðina sem gildir um landamæri þá er hún í sjálfu sér í gildi til 1. maí en hins vegar var kynnt fyrir ríkisstjórn reglugerð sem byggir á tillögu sóttvarnalæknis um bólusetningarvottorð og vottorð um fyrri Covid-sýkingu utan EES-svæðisins, þ.e. að þessi vottorð verði tekin gild líka eins og vottorð innan EES-svæðisins þannig að sömu kröfur verði gerðar til allra vottorða. Af sama tilefni tilkynnti dómsmálaráðherra um breytingu á reglugerð sem undir hana heyrir. Í minnisblaði sóttvarnalæknis er líka fjallað um fleiri atriði sem hv. þingmaður nefnir hér sem eru annars vegar að skima börn við komuna til landsins og einnig að nota sóttvarnahús meira en við gerum núna. Þessar tillögur eru til skoðunar í ráðuneytinu og ég geri fastlega ráð fyrir því að breytingar í samræmi við þessar tillögur sóttvarnalæknis verði látnar taka gildi á allra næstu dögum.

Ég tel áhættuna allt of mikla. Ég tel að við eigum að gera þetta núna strax, sjá til þess að við verðum veirufrí. Við getum það. Nýsjálendingar hafa sannað að það er hægt.

Þeir hafa áhyggjur af því að þeir megi ekki velja, þeir séu undir 65 ára og verði að taka það efni sem verður á boðstólum þegar þar að kemur. Það er kannski allt í lagi þessa vikuna,

Við höfum ekki viljað fara þá leið að fólk velji sér bóluefni af því að best fer á því að það sé ákvörðun sóttvarnalæknis hvaða bóluefni er notað í hverju tilviki og ég geri ráð fyrir að svo verði áfram.

Nýlega var upplýst að stjórnvöld hefðu óskað álits ráðherraráðs Evrópusambandsins um að við opnuðum ytri landamæri Íslands og færðum þau þá í raun héðan og til meginlands Evrópu.

skýra það betur þá var ákvörðunin sem var tekin í ríkisstjórn í dag sú að samþykkja bóluefnavottorð eða mótefnamælingar sem eru samþykktar af Evrópsku lyfjastofnuninni og það á þá við um öll lönd utan Schengen.

er auðvitað gríðarlega mikill af því að þá voru ekki komin bóluefni og þessar ráðstafanir Schengen voru settar á til þess að vernda Schengen-svæðið gegn smitum utan svæðisins. Hversu vel sem fólki kann að hafa fundist það virka þá voru þessar ráðstafanir settar sérstaklega á vegna þess. Ég tel það því ekki málefnaleg rök fyrir því að ganga það langt að fólk sem er með bóluefni við þeim sjúkdómi sem verið er að verja

frá löndum utan Schengen muni ekki gilda um þá sem eru með mótefni eða sams konar bólusetningarvottorð utan Schengen, erum við að stíga mjög mikilvægt skref og stjórnvöld að hvetja fólk

Flest lönd, þar á meðal öll Norðurlöndin, eru núna með landamæraeftirlit á innri landamærum sínum. Það er auðvitað þeirra að ákveða hvað þau gera við þá ferðamenn sem til þeirra leita frá löndum utan Schengen og eru bólusettir. Við erum sem þjóð að taka þá ákvörðun að hingað séu velkomnir aðilar með bólusetningarvottorð alls staðar að, með þeim bóluefnum sem viðurkennd eru af Lyfjastofnun Evrópu. Enn sem komið er munum við ekki samþykkja bólusetningarvottorð með öðrum bóluefnum. En maður býst við og bindur vonir við að fleiri bóluefni verði fljótlega samþykkt af Lyfjastofnun Evrópu. Ráðherraráðið var ekki sérstaklega upplýst um þessa ákvörðun enda tel ég hana ívilnandi fyrir þá aðila sem eru nú þegar bólusettir eða með

Herra forseti. Á fundi hv. velferðarnefndar í morgun var samþykkt einróma yfirlýsing um þungar áhyggjur nefndarfólks yfir þeirri stöðu sem nú er komin upp vegna færslu á rekstri hjúkrunarheimila frá sveitarfélögum til ríkisins. Hv. velferðarnefnd hvetur í yfirlýsingu sinni stjórnvöld til að ganga þannig frá yfirfærslu rekstursins að starfsfólki verði tryggð áframhaldandi vinna og að réttindi þess og kjör séu áfram tryggð, líkt og fordæmi eru fyrir við sambærilega yfirfærslu, og að horft verði til þeirra lagareglna sem finna má í lögum um réttarstöðu starfsmanna við aðilaskipti að fyrirtækjum.

svo sómi sé að þannig að tryggð verði hvort tveggja, störf starfsfólksins sem og réttindi þess. Nú þegar þessi yfirlýsing liggur fyrir vil ég spyrja hæstv. heilbrigðisráðherra hvort Alþingi muni fá skýr svör fyrir vikulok um það hvort stjórnvöld séu reiðubúin til að tryggja störf og réttindi núverandi starfsfólks hjúkrunarheimilanna þriggja, þ.e. í Vestmannaeyjum og Fjarðabyggð, svo ekki þurfi að koma til þessarar sértæku lagasetningar.

og ganga frá samningum þannig að við tryggjum störf 150 manna og kvenna í Vestmannaeyjum og Fjarðarbyggð og að slík yfirlýsing verði ljós fyrir vikulok?

lúta að starfsemi hjúkrunarheimila í tveimur sveitarfélögum þar sem málin hafa því miður þróast þannig að sveitarfélögin hafa sagt sig frá rekstri hjúkrunarheimila. Í því felst auðvitað heilmikil ábyrgð

En jafnframt er auðvitað, eins og fram hefur komið í umræðunni og ég hef tekið undir, um að ræða mikla hagsmuni þess starfsfólks sem um ræðir. Það væri mikilvægt fyrir þau sem sinna þessari þjónustu á hjúkrunarheimilum með beinum hætti að halda störfum sínum eins og nokkur er kostur. Ég vil benda á að Guðjón Hauksson, sem er forstjóri Heilbrigðisstofnunar Austurlands, hefur sagt, með leyfi forseta: „… ég geri ekki ráða fyrir öðru en að við munum þurfa allar hendur á dekk í þessu og munum ráða allt þetta starfsfólk aftur til starfa hjá Heilbrigðisstofnun Austurlands.“ Þetta er það sem hann sagði í viðtali á RÚV á dögunum. Ég tel, virðulegi forseti, að það sé ekki vænlegt til árangurs að fara í einhverjar lagasetningaræfingar núna undir þessum kringumstæðum heldur að leggja sig fram um, og þá er ég að tala um bæði umrædd sveitarfélög og ríkið, að leita leiða sem virða þá hagsmuni sem hér eru undir, bæði íbúanna og starfsfólksins, og gæta að réttaröryggi og meðalhófi.

er á hendi ríkisins. Það eru sex og átta mánuðir frá því að sveitarfélögin sögðu upp þessum samningum og allan þann tíma hafa þau verið að reyna að ná samkomulagi en þó þannig að því hefur ávallt verið lýst yfir að réttindi og störf starfsfólks

Ég lít svo á að við nýtum þann tíma, bæði sveitarfélögin og ríkið, sem væntanlega lítum öll svo á að þarna séu afar ríkir hagsmunir á ferð, ekki bara íbúanna heldur ekki síður starfsfólksins, og leitum leiða, hvort sem það er með tilvísun í tiltekna löggjöf eða hvernig það verður gert, til að gæta þessara ríku hagsmuna réttaröryggis og jafnframt af meðalhófi. Og það svar stendur.

sýnt sig að þörfin var gríðarlega mikil og er enn. Þegar ég var að vinna að þessu máli á sínum tíma komu margir aðilar að og vildu taka utan um verkefnið og hýsa hjá sér. Þar á meðal var Reykjanesbær skyldi engan undra því að hlutfall innflytjenda þar er býsna hátt. Nú vitum við að staðan þar er sérstaklega slæm þegar kemur að atvinnustigi. Atvinnuleysi þar er kringum fjórðungur. Í gögnum sem ég fékk, þegar ég heimsótti bæjarstjórann á dögunum, kom fram að á ákveðnum tímapunkti var hlutfall erlendra ríkisborgara af atvinnulausum þar um 45%. Ég verð að játa að ég veit ekki nákvæmlega hver staðan er núna.

ráðgjafarstofu innflytjenda í Reykjanesbæ þar sem þörfin fyrir það að geta gengið inn af götunni og fengið ráðgjöf er svo sannarlega fyrir hendi hjá þessum hópi.

fjölmargra aðila og stofnana sem með einum eða öðrum hætti tengjast málefnum innflytjenda og er til komið vegna þingsályktunartillögu sem hv. þingmaður flutti hér á Alþingi, var samþykkt þar og mér sem ráðherra var falið að fylgja henni eftir.

hér. Það er hátt hlutfall innflytjenda á Reykjanesi og í Reykjanesbæ þannig að mér finnst það spennandi kostur og Reykjanesbær hefur

Mér finnst spennandi að skoða þennan möguleika þegar aðeins meiri reynsla kemst á ráðgjafarstofu innflytjenda sem sett var upp sem tilraunaverkefni á höfuðborgarsvæðinu. Forseti. Ég þakka hæstv. ráðherra jákvæðar undirtektir og hvet hann til dáða af því að þörfin er núna. Við erum að vinna að ýmsum aðgerðum til að draga úr þörfinni, en þörfin til að geta gengið inn af götunni og fengið aðstoð og ráðgjöf er núna. Það mætti sjálfu sér koma upp tilraunaverkefni innan tilraunaverkefnisins með því að opna sem snöggvast, í samvinnu við stofnanir og yfirvöld á svæðinu — ég vil taka fram að sveitarstjórnir á svæðinu hafa haldið gríðarlega vel utan um þessi mál.

komið á fót á höfuðborgarsvæðinu, vegna þess að ráðherra ber að fylgja samþykktum Alþingis hverju sinni og þegar þingið felur ráðherra að gera eitthvað þá ber honum að gera það. Það er hins vegar svo að gagnvart því að víkka úrræðið eða þetta tilraunaverkefni út þá erum við ekki með fjárheimildir til þess í yfirstandandi fjárlögum þannig að það þyrfti að koma einhvers konar sérstök fjárveiting til þess.

Herra forseti. Í heimsfaraldri og djúpri atvinnukreppu er almennt atvinnuleysi í febrúar 11,4% hér á landi, eða 21.352 einstaklingar. Í febrúar höfðu 4.719 manns verið atvinnulausir í meira en 12 mánuði. Meðalatvinnuleysi frá árinu 1980 er 3,1%. Seðlabankinn spáir miklu atvinnuleysi áfram, eða um 7,3% í ár, og litlu minna á því næsta, eða 6,7%, og 6,3% árið 2022. Þetta mikla atvinnuleysi mun hafa bæði efnahagslegar og félagslegar afleiðingar ef ekkert verður að gert. Þess vegna er svo mikilvægt að staða þeirra sem eru án atvinnu verði greind og stjórnvöld grípi til almennilegra ráða til að vinna gegn fátækt. Ef stjórnvöld hreyfa sig ekki hraðar en hingað til er það pólitísk ákvörðun að láta þá sem missa vinnuna í heimsfaraldri bera þyngstu byrðarnar. Varða, rannsóknastofnun vinnumarkaðarins, gerði könnun meðal félagsmanna í aðildarfélögum BSRB og ASÍ í árslok 2020. Þar kom fram að meðal atvinnulausra félagsmanna átti rúmlega helmingurinn erfitt með að ná endum saman. Atvinnulausir eru því því líka mun líklegri til að þurfa að leita til sveitarfélaga eða vina og ættingja eftir fjárhagsaðstoð, þiggja aðstoð hjálparsamtaka eða fá mataraðstoð frá hjálparstofnunum. Um 35% atvinnulausra búa í leiguhúsnæði samanborið við 15% launamanna. Atvinnuleysi er hlutfallslega meira meðal erlendra ríkisborgara en íslenskra. Þar að auki virðist hópurinn almennt í verri stöðu og innflytjendur hafa þurft að þiggja matar- og/eða fjárhagsaðstoð í meira mæli en aðrir. Í könnun Vörðu var einnig spurt um andlega og líkamlega heilsu. Niðurstöðurnar sýna að andleg og líkamleg heilsa atvinnulausra er verri en þeirra sem eru í vinnu og þeir eru líklegri til að hafa neitað sér um að sækja heilbrigðisþjónustu. Andleg heilsa atvinnulausra mælist einnig mun verri hjá konum en körlum. Staða atvinnulausra er alvarleg og krefst mun meiri athygli stjórnvalda og kröftugra, sértækra aðgerða. Skrefið sem hæstv. félags- og barnamálaráðherra kynnti síðasta föstudag er jákvætt. Við í Samfylkingunni höfðum kallað eftir slíkri aðgerð, störfum með styrki, líkt og gert var eftir hrun í ríkisstjórn Jóhönnu Sigurðardóttur, en það þarf að koma fleira til og til lengri tíma. Aðstoð við þá sem glíma við langtímaatvinnuleysi þarf að vera af ýmsum toga og það er algerlega nauðsynlegt að gera fólki kleift að sækja sér heilbrigðisþjónustu, ekki síst geðheilbrigðisþjónustu. Hætta er á að skuldavandi taki við af atvinnukreppu ef tekjufalli heimila þeirra þúsunda sem misst hafa vinnuna verður ekki mætt. Lengja þarf atvinnuleysistímabilið en það þarf einnig sérstakan stuðning vegna tekjufalls heimila og þau þurfa viðspyrnustyrk líkt og

Tíminn er knappur til að bregðast við og mörg heimili eru þegar komin út á ystu nöf. Lausnin felur í sér aðkomu bæði ríkisins og bankanna. Veitt verði stuðningslán til heimila með ríkisábyrgð og afslætti af tekjuskatti til að mæta afborgunum. Bankar veiti framfærslulán í formi mánaðarlegrar lánalínu með ríkisábyrgð. Þannig geta heimilin áfram staðið við skuldbindingar sínar og framfleytt sér og sínum á meðan tekjubrestur varir. Í óundirbúnum fyrirspurnatíma þann 14. desember síðastliðinn svaraði hæstv. forsætisráðherra fyrirspurn frá mér á þá leið að stuðningur til að vinna gegn skuldavanda væri til skoðunar hjá hæstv. félags- og barnamálaráðherra. Er von á viðbrögðum frá hæstv. ráðherra í þessu máli? Þúsundir hafa verið lengur en sex mánuði án atvinnu og vandamálin hrannast upp. Fólk þarf að borga af lánum, borga leigu, borga tryggingar og klæða og fæða börn og aðra heimilismenn. Neikvæð áhrif á félagslegan og efnahagslegan jöfnuð vegna mikils atvinnuleysis er vandamál sem glíma þarf við á næstu árum. Áhrifin eru ólík á mismunandi þjóðfélagshópa. Staða ungs fólks, íbúa af erlendum uppruna og kvenna er sérstaklega slæm. Ég spyr því hæstv. ráðherra hvaða skref hann telji nauðsynlegt að taka til að mæta sértækum vanda atvinnulausra í atvinnukreppu. Til hvaða bráðaaðgerða er árangursríkast að grípa? Hvaða aðgerðir telur hæstv. ráðherra að dugi best til að vinna gegn neikvæðum áhrifum langtímaatvinnuleysis?

til þess að koma í veg fyrir langtímaatvinnuleysi er að skapa störf og það er það sem við höfum verið að undirbúa. Við kynntum núna í síðustu viku stærstu hvataaðgerðir sem gripið hefur

En það ríður á að fyrirtæki, sveitarfélög, opinberar stofnanir og frjáls félagasamtök komi með okkur í þessa vegferð og nýti sér hvataaðgerðir sem verið var að kynna í þeim tilgangi að skapa störf, vegna þess að það er ekki þannig að ráðherrarnir búi til störfin. Þeir sem eru atvinnurekendur, þeir sem eru þegar með fólk í ráðningarsambandi, búa til störf. Þessi hvataaðgerð er með þeim stærstu sem ráðist hefur verið í og er til þess fallin að skapa slík störf.

Þess vegna erum við núna að fara í það stærsta starfaátak sem ráðist hefur verið í, mestu hvataaðgerðir sem gripið hefur verið til til að skapa störf. Það er af því að við erum að fylgjast með faraldrinum. Við erum að fylgjast með hvernig og hvenær atvinnulífið stígur inn og hvernig við getum klárað þennan leik

Herra forseti. Ég þakka umræðuna. Nú þegar birtir eftir veiruna þarf stefnu um endurreisn þjóðarbúsins til að uppræta atvinnuleysi og efla hagsæld landsmanna. Til að efla atvinnulífið og eyða böli atvinnuleysis blasir við að ráðast í fjárfestingarátak til að bæta innviði í landinu. Hér ræðir um vegakerfið, flugvelli, hafnir, brýr og fleiri slík vinnuaflsfrek verkefni. Hér eru uppi háar fjárhæðir til arðsamra verkefna. Fjölmörg verkefni hafa setið á hakanum of lengi. Vegakerfið stenst ekki kröfur um burðargetu og öryggi. Treysta þarf flugvelli, vegi og hafnir. Fráveitu- og sorpmál eru víða í ólestri og ógna umhverfi og lýðheilsu. Stór verkefni bíða í orkuvinnslu og orkuflutningum. Hitaveitur og vatnsveitur þarfnast víða endurbóta. Það sama á við um skóla og sjúkrahús, dvalar- og hjúkrunarheimili fyrir aldraða. Á höfuðborgarsvæðinu þarf að styrkja stofnbrautir, koma upp mislægum gatnamótum, beita ljósastýringu og leggja Sundabraut. Með fjárfestingum í innviðum er stuðlað að auknum lífsgæðum þjóðarinnar, samkeppnishæfni atvinnulífsins og hagvexti framtíðar. Nær 400 milljarða þarf að dómi þeirra sem best þekkja í atvinnulífinu til að koma hlutunum í viðunandi ástand í þessum efnum. Nú gefst tækifæri til að eyða atvinnuleysi, bæta innviði landsins og bæta lífskjör. Bein störf munu kalla á fjölda afleiddra starfa í margvíslegum greinum. Framkvæmdirnar munu leggja grunn að hagvexti á komandi tímum. Til að fjármagna framkvæmdir má sjá fyrir sér að ríkið stofni félag sem nýtir þekkingu og hugvit. Slíkt félag gæti leitað til almennings og boðið lífeyrissjóðum vænlega kosti til að ávaxta ráðstöfunarfé til langs tíma. Verkefnin eru arðsöm og borga sig upp á tiltölulega skömmum tíma. Landinu yrði lyft í margvíslegu tilliti.

Almennt atvinnuleysi var 11,4% í febrúar samkvæmt nýjustu tölum frá Vinnumálastofnun en stofnunin spáir því að almennt atvinnuleysi minnki í mars og verði á bilinu 10,9–11,3%. Mesta atvinnuleysið í febrúar var á Suðurnesjum, eða 25,4% og hafði minnkað úr 26% í janúar. Það er ánægjulegt að lítillega dragi úr atvinnuleysi en það er alveg ljóst að við þurfum að sjá mun stærri stökk á komandi mánuðum. Sumarið er í eðlilegu árferði háannatími í ferðaþjónustu. Auðvitað er afar ólíklegt að svo verði í ár þrátt fyrir að þeir sem eru bólusettir og búsettir utan Schengen-svæðisins megi koma til landsins framvísi þeir gildu vottorði um slíkt. Það er þó stórt skref í rétta átt. Ferðaþjónustan og atvinnulífið þurftu nauðsynlega aukinn fyrirsjáanleika til að geta starfað með sem eðlilegustum hætti. Ég óttast ekki að aukið svigrúm á landamærum valdi heilsufarsógn. Nú eru bólusetningar í fullum gangi og viðkvæmustu hóparnir, svo sem sjúklingar, framlínufólk og aldraðir, hafa fengið sprautuna, enn aðrir eru með mótefni, hafa fengið Covid og sigrast á sjúkdómum. Þá má ekki gleyma því að læknar hafa mun meiri þekkingu og reynslu til að meðhöndla sjúkdóminn en þegar veiran kom fyrst til landsins fyrir ári. Því er tímabært að örlitlu súrefni verði hleypt í þá atvinnuvegi sem mest þurfa á því að halda. Ég fagna því auknu svigrúmi á landamærunum. Verkefnið fram undan er að skapa áfram skilyrði fyrir því að fólk geti snúið aftur til starfa enda getur atvinnuleysið sjálft

og svo heppilega vildi til að hún rímaði fullkomlega við glænýja stefnu hæstv. mennta- og menningarmálaráðherra fyrir Ísland. Með einni einfaldri aðgerð gætum við skapa fjöldann allan af störfum, fengið marga milljarða inn í landið í einu vetfangi, milljarða sem myndu streyma um hagkerfið í dágóðan tíma, áður en aðeins brot færi aftur úr landi, og skilja eftir sig gríðarháar upphæðir í þjóðfélaginu. Ímyndum okkur það.

væri þetta hægt. Það er hægt að skapa ótal störf í ferðaþjónustunni, listageiranum, tónlist, iðngreinum, tækniþróun, ég gæti talið lengi áfram,

Eins og staðan er núna erum við hins vegar að missa stór verkefni til nágrannalandanna, jafnvel verkefni þar sem Ísland er sögusviðið. Samtök iðnaðarins sendu nýlega frá sér myndband þar sem þetta er (Forseti hringir.)

Herra forseti. Það mikla atvinnuleysi sem við glímum við er vissulega mikið áhyggjuefni og stærsta áskorun samfélagsins. Stjórnvöld hafa tekið það föstum tökum með fjölda vinnumarkaðsaðgerða allt frá því að heimsfaraldur skall á með tilheyrandi hruni í ferðaþjónustunni og efnahagskreppu. Atvinnuleysi er alltaf böl en fyrst og fremst mikið högg fyrir þann einstakling sem verður fyrir því og sérstaklega þegar það verður langvarandi með fjárhagslegum og félagslegum afleiðingum. Það er því mikilvægt að greina þá hópa sem verða fyrir atvinnumissi og leita allra leiða til að halda fólki í virkni og sem lengst í ráðningarsambandi. Þetta hafa verið markmið og leiðarljós stjórnvalda í öllum aðgerðum sínum síðastliðið ár til að mæta atvinnuleysinu með fjölþættum aðgerðum og taka stöðuna reglulega. Aðgerðir hafa m.a. snúið að því að viðhalda ráðningarsambandinu og lengja hlutabótaleiðina.

Í fyrrasumar var fjöldi starfa skapaður á vegum ríkis og sveitarfélaga fyrir námsmenn og skipti það miklu máli. Í boði hafa verið ráðningarstyrkir til fyrirtækja til að ráða til sín fleira fólk. Nú síðast hefur stórátaki verið hrint úr vör sem ég bind miklar vonir við að skili góðum árangri í baráttunni við atvinnuleysið með því að verja allt að 5 milljörðum í að ráða tímabundið fólk á atvinnuleysisskrá og skapa þar með um 7.000 störf. Þetta á að geta slegið mjög á atvinnuleysið ef ríki, sveitarfélög og fyrirtæki taka höndum saman. Sem betur fer hefur atvinnuleysið verið að dragast saman og vonandi fer landið að rísa með hækkandi sól og við förum að ná tökum á því atvinnuleysi sem enginn vill sjá til langframa.

Virðulegi forseti. Strax í fyrra þegar veiran lét á sér kræla biðluðum við í Viðreisn til ríkisstjórnarinnar að taka stór skref strax. Þau þyrftu að vera markviss og þau þyrftu að vera sértæk fyrir heimilin í landinu, fyrir fyrirtækin í landinu. En þeir aðgerðapakkar sem ríkisstjórnin hefur kynnt hafa því miður oftar en ekki reynst í nokkuð fallegum og snotrum umbúðum en skort raunverulegt innihald. hægt að benda á? Jú, m.a. hafa verið haldnir miklir blaðamannafundir um stórtæka innviðauppbyggingu en síðan hefur komið í ljós að orðum fylgdu ekki efndir. Samdráttur var í innviðauppbyggingu upp á 10% á síðasta ári. Reykjanesbær er líklega það sveitarfélag sem hefur tekið á sig þyngsta höggið. Róðurinn var þungur fyrir, m.a. vegna falls WOW. Aðgerðaleysi stjórnvalda gagnvart svæðinu var orðið skammarlegt löngu fyrir heimsfaraldurinn. Heimsfaraldurinn sjálfur er því ekkert skjól til að leita í þegar við ræðum atvinnuleysið á svæðinu. Í dag er það í kringum 25%. Hinar félagslegu og efnahagslegu en ekki síst andlegu afleiðingar langtímaatvinnuleysis eru alvarlegar. Samt vildi ríkisstjórnin ekki styðja okkur í því að fara í forvirkar aðgerðir, einmitt til að styðja við andlega líðan fólks og efla sérstaklega aðgang að sálfræðiþjónustu. Það þýðir ekki að tala bara um vandann endalaust, skrifa skýrslur og halda blaðamannafundi. Skylda okkar er að tryggja rétt skref til að leysa vanda fólks núna og tímabundið á meðan við keyrum í gegnum þennan skafl.

Á félagsbótum tekur við það sem við köllum makaskerðingar. Þar af leiðandi verða þessir einstaklingar háðir maka sínum. Það er ömurlegt að við skulum enn vera með þannig kerfi að við skulum

Herra forseti. Á tímum eins og þeim sem við lifum nú verður að nota svigrúm hins opinbera vel. Við erum með brothættan gjaldmiðil, við eigum mikla verðbólgusögu og í ábyrgri hagstjórn felst að beina aðstoðinni þangað sem hennar er þörf. Allt frá upphafi höfum við í Samfylkingunni talað fyrir þessu. Þetta er kreppa sem bitnar harðast á mjög afmörkuðum hópum, einstaklingum sem missa vinnuna, og fyrirtækjum, sérstaklega í ferðaþjónustu.

þrýsti þetta á Seðlabankann að grípa til aðgerða til að koma peningum í umferð sem urðu svo til þess að þeir flæddu inn á fasteignamarkaðinn, inn á verðbréfamarkaðinn, með tilheyrandi hækkunum þar. Það voru fjármunir sem nýttust best þeim sem voru í góðri stöðu fyrir. Þau sem lentu í vanda gátu hins vegar ekki

eiga erfiðara nú. Í þessari kreppu hefur ójöfnuður aukist. Það var versta staðan sem komið gat upp, en við henni hefur verið varað allan þennan tíma.

Núna í kjölfar Covid horfum við upp á verulega erfiða stöðu á atvinnumarkaði. Atvinnuleysi er mismikið meðal ákveðinna hópa og innan ákveðinna landshluta, og hefur ástandið verið sérstaklega erfitt Aðrir landshlutar hafa sloppið betur. Það er mikilvægt að stjórnvöld grípi atvinnuleitendur með öllum þeim ráðum sem tiltæk eru. Það er mikilvægt að tryggja að við horfum ekki upp á langtímaatvinnuleysi svo árum skiptir ásamt öllu því sem því fylgir.

Markmið verkefnisins er að tryggja atvinnuleitendum, og þá sérstaklega langtímaatvinnuleitendum, allt að 7.000 tímabundin störf í samvinnu við atvinnulífið, opinberar stofnanir, sveitarfélög og félagasamtök. Þá gætu öll fyrirtæki nýtt sér ráðningarstyrki sem auðvelda atvinnurekendum að ráða starfsfólk og fjölga atvinnutækifærum þeirra sem eru án atvinnu. Einnig fá lítil og meðalstór fyrirtæki nú frekar stuðning til að geta ráðið atvinnuleitendur sem verið hafa án atvinnu í 12 mánuði eða lengur. Einnig fá sveitarfélög, opinberar stofnanir og óhagnaðardrifin félagasamtök sem rekin eru til almannaheilla, sambærilegan styrk. Virðulegi forseti. Hér er um verðugt verkefni að ræða og háleit markmið um að bæta úr skák og koma þessum málum í betra horf.

Þar mælist atvinnuleysi 24%, sýnu verst í Reykjanesbæ þar sem rúmlega 2.600 manns ganga nú atvinnulausir. Á landinu öllu, eru með þeir sem eru í minnkuðu starfshlutfalli, ganga rúmlega 25.000 manns atvinnulausir nú um stundir. Það þarf að bregðast við þessu.

að ríkisstjórnin kynnti með trommuslætti fyrir tveimur árum síðan sérstakt átak til aukinna útgjalda til fjárfestinga. Árangurinn var sá að opinberar fjárfestingar minnkuð um tæp 11% á árinu 2019 og tæp 10% á árinu 2020.

Heilsufar, lífskraftur og glötuð gleði þessa fólks býr í þeim störfum og betri afkomu sem það kallar eftir. Það er sérstakt heilsufarslegt stórmál þegar þjóðin hefur verið bólusett að við opnum landið og köllum vinnufúsar hendur til starfa. Við verðum að fylla flugvélarnar af fólki sem hefur verið bólusett í nágrannalöndum okkar og hefur vottorð upp á heilbrigði sitt. Við tökum fagnandi á móti því öllu. Við viljum flytja það hingað heim og koma ferðaþjónustunni í gang sem fyrst. Samfylkingin gleymir því að atvinnan, fyrirtækin og heimilin eru óslitin virðiskeðja sem heldur samfélaginu gangandi og að henni eigum við að hlúa. Stöðugar árásir Samfylkingarinnar á ríkisvaldið og fyrirtæki um hækkun skatta og að hvergi sé nóg að gert er sérstök vá fyrir samfélagið. Það er reyndar sérstök vá fyrir samfélagið að Samfylkingin geri nú tilkall til að leiða ríkisstjórnina eftir næstu kosningar. Virðulegur forseti. Það er algjört forgangsmál að mínu viti að koma ferðaþjónustunni og tengdum þjónustuaðilum í gang þegar bólusetningu þjóðarinnar verður að mestu lokið í vor. Heilsubresti og brottfalli af vinnumarkaði verður aðeins snúið við með sókn í sköpun starfa eins og ráðherrann kom inn á í upphafi þessarar umræðu.

Samtök iðnaðarins sendu nýlega frá sér myndband þar sem útskýrt er mjög vel og málefnalega hvers vegna það er svo mikilvægt að hækka endurgreiðsluprósentuna til kvikmyndagerðar í 35%.

Ef íslensk stjórnvöld hefðu hlustað fyrir ári síðan þá gætum við verið Írland núna. Við gætum fengið risastór verkefni, milljarða hingað inn og geirinn myndi vaxa og dafna. Samkeppnin harðnar. Ferðamála- og nýsköpunarráðherra er haldinn þeirri meinloku að Ísland sé samkeppnishæft á erlendri grundu í þessum málaflokki. Það er rangt, virðulegi forseti. Það er bara rangt. Í heilt ár hefur ekki verið hlustað og ég veit það vegna þess að í gær var útbýtt frumvarpi um endurgreiðsluprósentuna. Til stendur að framlengja, en talan er sú sama, 25%. En sú mæða.

Rétt fyrir Covid var gríðarleg umræða um kulnun í starfi og lífsörmögnun. Því hefði ég haldið að það væri mikilvægt nú að skapa sveigjanleika fyrir atvinnulausa til að feta sig inn á (Forseti hringir.) gjörbreyttan vinnumarkað á sínum hraða, á sínum forsendum, án flókinnar bírókrasíu

Herra forseti. Baráttan gegn atvinnuleysinu er eitthvert stærsta verkefni samfélagsins og þar eru margir kallaðir til ábyrgðar. Hv. þm. Lilja Rafney Magnúsdóttir ræddi það sem ákveðið hefur verið sem sérstakar bráðaaðgerðir eða hefur verið gert undanfarið en ég ætla aðeins að horfa meira til framtíðar og minnast þar á eitt lykilatriði til að byrja með sem er menntunarátak, menntun sérstaklega. Ég nefni þar sem dæmi það sem Virk hefur verið að skipuleggja núna undanfarið og það sem verið er að skipuleggja gegnum byggðaáætlun, sóknaráætlun, svæðisáætlanir. Ég tek dæmi af Heklunni á Suðurnesjum og starfs á vegum Samtaka sveitarfélaga á Suðurlandi þar sem er samstarf haghafa og stofnana og félaga og sveitarfélagsins eða sveitarfélaga og ráðuneyta. Ég minni þar með um leið á nám í íslensku fyrir innflytjendur sem skiptir gríðarlegu máli. Fleiri langtímaverkefni blasa við því að það er langtímaverkefni að ná meðalatvinnuleysi, sem er 11–12%, niður. Ég ætla að nefna fleiri störf án staðsetningar,

Ég ætla að leggja mikla áherslu á rannsóknir, þróun og nýsköpun sem lýtur að því að fjölga atvinnugreinum, sem skiptir okkur öllu máli. Þar útheimta allar aðgerðir verulega fjárfestingu ríkisins í gegnum styrkjakerfi og öfluga skóla, námslánakerfið o.fl. Ég ætla að tala um fjárfestingar sveitarfélaga almennt séð og sameiningu þeirra. — En fyrirtækin, að bönkunum meðtöldum: Hvað þurfa þau að gera? Jú, þau þurfa að stilla hagnaðinum í hóf, fjárfesta fyrir stóran hluta af honum, bæta kjör launafólks,

í tæpt ár núna. Þetta er kreppa sem slær fólk af mismiklum þunga. Fólkið sem verður verst fyrir henni missir ekki bara tekjur ef það ílengist utan atvinnumarkaðar, það getur misst

Strax þá bentum við á mikilvægi og nauðsyn þess að stjórnvöld brygðust við með aðgerðum til að örva hagkerfið og ýta undir atvinnusköpun á þeim stöðum sem verst væru settir. Fjöldinn utan vinnumarkaðar er, eins og við vitum öll, orðinn enn meiri og enn mikilvægara að bregðast við strax með hnitmiðuðum hætti. Aðgerðaleysi ríkisstjórnarinnar eykur á vandann. Handahófskenndar og seinvirkar aðgerðir bjarga ekki miklu, innihaldslitlar yfirlýsingar bjarga engu. Staðan er sú að þeir sem hafa verið atvinnulausir hér á landi í meira en sex mánuði eru orðnir tæplega 13.000 talsins. Það er allur íbúafjöldinn í býsna stóru, íslensku bæjarfélagi. Nú hefur ríkisstjórnin lagt fram tillögur sínar og um þær er það helst að segja að þær eru ansi sambærilegar tillögum stjórnarandstöðunnar frá því fyrir um ári síðan. Þess vegna langar mig að spyrja: Hvað hefur valdið þessum töfum?

En ljósið er komið. Við erum búin að fá staðfestingu á því hvað það er sem við þurfum á að halda til að lifa með smáreisn: 472.000 kr.

Ríkisstjórnin er svifasein. Dráttur á úrræðum fyrir fólk sem er án atvinnu, í atvinnukreppu, mun kalla á enn meiri kostnað til lengri tíma. Það sýna allar kannanir og greiningar á slæmum aukaverkunum langtímaatvinnuleysis. Samfylkingin lagði fram áætlun í byrjun október síðastliðinn um 7.000 ný störf. Þar kölluðum við m.a. eftir þeirri leið sem hæstv. félags- og barnamálaráðherra kynnti svo síðastliðinn föstudag, tæpu hálfu ári seinna. Sú aðgerð er mikilvæg en hún kemur seint og er til skamms tíma. Fólk sem hefur verið atvinnulaust lengst og klárað þessi tímabil fyrir 1. október 2020 er skilið eftir. Það verður að taka betur utan um fólkið sem misst hefur vinnuna og draga úr tekjufallinu sem það verður fyrir, draga úr ójafnaðaráhrifum kreppunnar og koma í veg fyrir aukna misskiptingu. Ef við tryggjum ekki afkomuöryggi fólks meðan það er á milli starfa mun fátækt og ójöfnuður aukast. Að verja afkomuöryggi þeirra sem eru án atvinnu stangast ekki á við það markmið að fjölga störfum heldur þvert á móti. Við þurfum kraftmiklar virkar vinnumarkaðsaðgerðir, lengra tímabil atvinnuleysisbóta, við þurfum námsúrræði, skynsamlega útfærða ráðningarstyrki (Forseti hringir.) og einnig tekjufallsstyrki til að mæta erfiðri stöðu fólks

og góðar ræður sem hér hafa verið fluttar um þetta mikilvæga málefni. Mér finnast umræðurnar góðar. Ríkisstjórnin hefur gripið til margvíslegra aðgerða. Við komum strax inn með hlutabótaleiðina

forseti. Við greiðum hér atkvæði um þingsályktunartillögu sem ber þetta langa nafn og við

og það verður leitast við að skipa starfshóp með fagstofnunum og öðrum. Ég vil sérstaklega þakka nefndinni fyrir að hafa verið í forystu í þessu með frumkvæðismáli af þessari tegund og lít svo á að hér séum við að vinna að þjóðþrifamáli.

atriðin sem við erum að leggja til breytingar á eftir umfjöllun nefndarinnar. Ég byrja á umfjöllun okkar um afnám skráningarskyldu á eftirvögnum sem gerðir

sem gerðir eru fyrir 750 kg heildarþyngd eða minna, aðra en tjaldvagna, fellihýsi og hjólhýsi en slíkir vagnar skuli skráningarskyldir óháð heildarþyngd.

Í umsögnum, sem og í máli gesta á fundum, komu fram ólík sjónarmið um þessa grein frumvarpsins. Bent var á að skráning allra eftirvagna væri bæði til þess fallin að auka umferðaröryggi og einfalda eftirlit með slíkum vögnum. Þá kom fram við umfjöllun nefndarinnar að eftirvagnar sem gerðir eru fyrir 750 kg heildarþyngd eða minna kynnu að vera heimasmíðaðir með tilheyrandi óvissu um ástand þeirra, efnisval og burðargetu.

Því var talið að gengið hefði verið lengra en nauðsyn var með tilliti til umferðaröryggis og óhóflegar íþyngjandi skyldur lagðar á eigendur eftirvagna. Nefndin telur, í ljósi fárra slysa og lítillar hættu af eftirvögnum sem gerðir eru fyrir minna en 750 kg,

Nefndin áréttar að rík skylda er á aðilum að halda ökutækjum í góðu ástandi, samanber 1. og 3. mgr. 69. gr. umferðarlaga, en beinir því til ráðuneytisins að kanna hvort taka eigi fram í reglugerð atriði um gerð og búnað slíkra eftirvagna.

Fallið er frá því skilyrði ákvæðisins að Samgöngustofa þurfi að afla samþykkis veghaldara svo unnt sé að veita undanþágu. Í stað þess þurfi að fá samþykki Vegagerðarinnar. Þá er lagt til að nýr málsliður bætist við ákvæðið þess efnis að undanþágu megi binda viðeigandi skilyrðum, t.d. um að sá sem óskar eftir slíkri undanþágu afli samþykkis annarra veghaldara eftir því sem við á.

Bent var á að mikilvægt sé að veghaldari hafi endanlegt ákvörðunarvald um hvort veittar séu sérstakar undanþágur fyrir þungaflutninga á eigin vegum þar sem veghaldari beri ábyrgð á ástandi og öryggi vega og sjái um að viðhalda og þjónusta þá. Þá sé lítið hagræði í því fyrir umsækjanda að leita til einnar stofnunar ef honum er svo gert að leita til viðkomandi veghaldara samkvæmt ákvörðun stofnunarinnar. Þó kom jafnframt fram að um væri að ræða margar undanþágur á hverju ári og væri ekki æskilegt að þær kæmu allar á borð viðkomandi sveitarfélags sem veghaldara. Nefndin telur mikilvægt að skilvirkni og hagræðis sé gætt í þessu ferli bæði til hagsbóta fyrir umsækjanda og sveitarfélögin sem veghaldara.

mikilvægi þess að hreyfihamlaðir hefðu heimild til að aka á göngugötum og þannig eiga þess kost að sækja sér þjónustu á slíku svæði. Að mati nefndarinnar er brýnt að hreyfihamlaðir hafi aðgang að verslun og þjónustu sem er á göngugötum til jafns við aðra en að sama skapi sé ávallt gætt að öryggi þeirra sem ganga og dvelja á göngugötum. Nefndin hvetur til samvinnu þeirra sem sjá um skipulag göngugatna og hagsmunaaðila hreyfihamlaðra við útfærslu og framkvæmd undanþáguákvæðisins og bendir á að tækifæri eru í hönnunarlausnum á göngugötum svo að aðgengi og öryggi séu tryggð samtímis. um trúnaðarlækni á vegum Samgöngustofu. Þetta er akkúrat atriðið sem við ætlum að sjá hvort við finnum betri lausn á eða einhverja lausn. Því

Ákvæði um trúnaðarlækni voru nýmæli í umferðarlögunum sem samþykkt voru árið 2019. Í umsögn Samgöngustofu er tekið fram að ákvæðið hafi reynst nær óframkvæmanlegt en stofnunin hafi lagt í mikla vinnu við að útfæra það

aðkoma trúnaðarlæknis stofnunarinnar sé óþörf og rúmist ekki innan þess ferlis sem fram fer við afturköllun ökuréttinda. Ljóst er að ráða þarf bót á þeim annmörkum sem fram hafa komið á framkvæmd þessa ákvæðis eftir gildistöku laganna 2019. Nefndin beinir því til ráðuneytisins, í samráði við lögreglu og sýslumenn, að fara yfir hlutverk trúnaðarlæknis og aðkomu hans að afturköllun ökuréttinda í nefndu ákvæði og leggur til viðeigandi breytingar svo að ákvæðið nái tilgangi sínum.

með vísan til þess að slík skráning auðveldaði lögreglu eftirlit með slíkum bifhjólum. Í kjölfarið hóf Samgöngustofa skráningu á slíkum ökutækjum. Á fundum nefndarinnar kom fram að ýmiss konar farartæki féllu undir létt bifhjól í flokki I en eigendahópur þeirra væri breiður. Farartækin gætu verið á tveimur, þremur eða fjórum hjólum. Þau sem væru á tveimur hjólum væru vinsæl hjá unglingum en aftur á móti höfðuðu þau sem eru á þremur og fjórum hjólum nær eingöngu til eldri borgara og öryrkja sem margir litu á sem hjálpartæki. Skráningu þessara farartækja fylgir bæði kostnaður og fyrirhöfn. Þá væri einnig ótti meðal eigenda slíkra tækja að með skráningarskyldu gæti síðar fallið aukinn kostnaður eins og að tryggingafélög gerðu áskilnað um að þessi tæki yrðu tryggð sérstaklega, sem virðist vera að verða raunin þessa dagana. Nefndin telur að skráningarskylda á léttum bifhjólum í flokki I hafi reynst borgurum meira íþyngjandi en efni stóðu til. Það felur í sér aukna stjórnsýslubyrði þar sem ákvæðið hefur afturvirk áhrif gagnvart þeim farartækjum sem þegar voru í umferð. Það getur því reynst íþyngjandi fyrir einstaklinga að skrá bifhjólin, einkum þar sem ekki var reiknað með slíku þegar þau voru keypt. Einnig fylgir því kostnaður að skrá þau sem gæti aukist ef eigendur þurfa að kaupa sérstakar tryggingar fyrir slík hjól. Nefndin bendir á að upphaflega hafi skráningarskyldan komið til vegna notkunar ungmenna á vespum. Dregið hefur úr notkun á slíkum ökutækjum hjá þeim hópi, sér í lagi þar sem vinsældir rafhlaupahjóla hafa aukist. Því er raunin sú að fyrirhöfnin hvílir frekar á öldruðum og öryrkjum sem líta á þessi hjól sem hjálpartæki. Með vísan til framangreinds leggur nefndin til að létt bifhjól í flokki I verði undanþegin skráningarskyldu.

verði merktur á fullnægjandi hátt. Veghaldari geti með samningi falið þeim sem annast framkvæmd við veg að setja upp fullnægjandi merkingar.

sem næði til allra tilvika þar sem grípa þyrfti til ráðstafana til að tryggja öryggi vegfarenda. Önnur tilvik gætu til að mynda verið viðburðir eins og götuhlaup eða bæjarhátíðir sem og notkun á

umferðarlaga bætist orðin: viðburði eða aðrar aðstæður á eða við veg þar sem umferð kann að vera raskað þannig að hætta stafi af. Að þessu virtu leggur nefndin til

í ræðu. Að öðru leyti skrifa undir þetta álit sá sem hér stendur, Vilhjálmur Árnason, Ari Trausti Guðmundsson, Jón Gunnarsson, Hanna Katrín Friðriksson, Kolbeinn Óttarsson Proppé og Líneik Anna Sævarsdóttir.

Í fyrsta lagi varðandi a-lið 1. gr. í frumvarpinu sem snýr að því að hækka hraða í vistgötum úr 10 km í 15 km. Í greinargerð með frumvarpinu er þetta réttlætt m.a. út frá sjónarhóli þeirra sem þurfa að þola sektir fyrir að brjóta þessi hraðamörk og sagt að með þessu fáist samræmi við 15 km hraða á bílastæði. En ekki er bent á að á móti myndast misræmi við 10 km gönguhraða á göngugötum.

Það er sem sagt lagt til að heimilt verði að beita sektum fyrir brot gegn ýmsum ákvæðum sem snerta hjólreiðamenn. Ég velti fyrir mér hvort kerfið sé tilbúið til að taka slíkum sektarheimildum í ljósi þess t.d. hvernig umræða spannst í kringum myndbirtingu lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu í lok febrúar af hjólreiðamanni á Eiðsgranda þar sem komu í ljós hreinar rangtúlkanir lögreglu á þeim reglum sem um hjólreiðar gilda, hvort við þurfum ekki að laga þann grundvöll sem er í lögunum áður en við förum að búa til sektarákvæði gegn hjólreiðamönnum, sem ég held að séu ekki stærsti skaðvaldurinn í umferðinni.

Nú er komin tillaga frá ráðherra um að snúa þessu við og þau rök sem færð eru fyrir því í greinargerð þykja mér horfa óþarflega mikið á aðra hliðina frekar en allar hliðar. Þar stendur, með leyfi forseta, að akstur á meira en tvöföldum hámarkshraða varði sviptingu ökuréttinda ekki skemur en þrjá mánuði. Vegna þess leggur ráðherrann til að miða hámarkshraðann við 15 km á klukkustund. Sem sagt: Til þess að fólk sem brýtur umferðarlög sé

Það sem gerist á móti er náttúrlega að vistgatan verður ekki jafn öruggt rými fyrir alla aðra vegfarendur.

en umferð ökutækja er þar engu að síður heimil með takmörkunum.“ Bílar eru gestir í vistgötum samkvæmt þessum texta. Vistgötur eru einkum ætlaðar til dvalar og leiks. Og í eldri umferðarlögum stóð um vistgöturnar að ef gangandi vegfarendur væru nærri mætti ekki aka hraðar en á venjulegum gönguhraða. Það datt út þegar skýr 10 km hámarkshraði var settur á vistgöturnar.

Gönguhraði er auðvitað ekki hávísindaleg mælieining en 10 km hraði er er ágætur skokkhraði og 15 km hraði er bara fínasti hlaupahraði. Ef bíll heldur sig innan þess að tvöfalda þann hámarkshraða er hann samt á 30 km hraða, sem er

fjarri, sama hvar við setjum markið við gönguhraðann. Ég myndi því leggja til, í ljósi þess að nefndin ætlar að taka málið inn á milli umræðna, að þetta verði skoðað betur og athugað hvort ekki megi fella þessa breytingu brott. Hitt atriðið sem mig langar að ræða er sektarheimildin sem lögð er til í 11. gr. frumvarpsins,

Þar er m.a. kveðið á um skyldu hjólreiðamanna til að gæta varkárni, sérstaklega þegar er hjólað á gangstétt,

liggi einhverjar greiningar á því að tillitssemi hjólreiðafólks sé almennt áfátt. Helst er hægt að vísa í óljósar frásagnir á samfélagsmiðlum þar sem umræðan verður ótrúlega oft heiftúðug í garð hjólreiðafólks. Nærtækt dæmi er frá febrúarlokum þegar lögreglan á höfuðborgarsvæðinu

En ökumanninum sem tók mynd undir stýri þótti ástæða til að fá lögregluna með sér í lið til að útskýra fyrir þessum hjólreiðamanni að hann mætti ekki vera á götunni. Hér gerðist það alvarlega, að lögreglan á höfuðborgarsvæðinu sagði, með leyfi forseta: „Þar sem að leyfður hámarkshraði er 50 km á klst. á Eiðsgranda þar sem myndin er tekin er því bannað að hjóla á miðri akrein.“ Þetta er bara rangt. Það hefur t.d. komið fram í svari lögfræðings ríkislögreglustjóra við fyrirspurn sem Sigurður Jónas Eggertsson sendi og birti í gær á á Facebook-svæði sem heitir Reiðhjólabændur, ef ég man rétt. Þar kemur fram að ríkislögreglustjóri túlkar það sem svo að vel geti verið heimilt fyrir reiðhjól að vera á miðri akrein þar sem hámarkshraði er 50 km. Það fari eftir aðstæðum hvort það sé bannað eða ekki. Og þar sem þessi tiltekni hjólreiðamaður var á Eiðsgrandanum bendir allt til þess að hann hafi verið í fullkomnum rétti þrátt fyrir það sem lögreglan á höfuðborgarsvæðinu segir.

Frumvarpinu er ætlað að lagfæra nokkra vankanta, létta á stjórnsýslubyrði og kostnaði borgara, einfalda ferlið við veitingu á tilteknum undanþágum og einfalda ríkisaðila innheimtu fyrir ákveðin atriði og skýra orðalag nokkurra ákvæða. Þá er frumvarpið hluti af innleiðingu reglugerðar Evrópuþingsins og ESB um að taka af skarið um hvernig farið skuli með samræmdum

breytingar á 15 greinum laganna. Flestar eru þær af því tagi að um þarf ekki að deila. Þetta eru uppfærslur og atriði sem verið er að færa til skýrara horfs eða í þann búning að hægara sé að framfylgja lagabókstafnum, og það er auðvitað alltaf ótvíræður kostur. Þetta eru allt góð og gild atriði og

að viðkomandi á hreinlega í basli með það svo öruggt sé. Það ákvæði er gert skýrara og er það vel. Ég ritaði undir nefndarálit umhverfis- og samgöngunefndar með fyrirvara sem lýtur eingöngu að þeirri sýn, þeim markmiðum sem mér finnst skorta á í þessu frumvarpi, um forvarnir, umferðaröryggi og loftslagsmarkmið. Það er mín skoðun að það sé ekki í samræmi við viðhorf okkar til umferðaröryggis að hækka leyfilegan hámarkshraða í vistgötum. Það stríðir gegn þeirri stöðugu viðleitni að fækka umferðarslysum, ekki síst þar sem ætla má að börn séu nærri umferðargötum, eða við umferð nærri heimilum sínum, þar sem við ætlum að vistgöturnar séu. Það kallast á við annað frumvarp til breytinga á umferðarlögum um lækkun hámarkshraða,

og mér hugnast vel. Lægri hámarkshraði í þéttbýli er einn helsti áhrifaþáttur í auknu umferðaröryggi, ekki síst þegar kemur að árekstrum á milli ökutækja og óvarinna vegfarenda þar sem hraði hefur áhrif á líkur á því að lenda í slysi, slasast, bíða tjón af, og þar með á fjölda slysa. Þar fer alvarleiki áreksturs gjarnan eftir aksturshraða. Markmið stjórnvalda á Íslandi í umferðaröryggismálum er annars nokkuð skýrt. Það er að fjöldi látinna í umferðinni á hverja 100.000 íbúa verði ekki meiri en þar sem lægst gerist hjá öðrum þjóðum, fyrir árið 2034, og að fjöldi látinna og alvarlega slasaðra í umferðinni lækki að jafnaði um 5% á ári til ársins 2034. Það hefur ekki enn náðst. Við erum í þriðja sæti á Norðurlöndum, á eftir Finnum þar sem dauðsföll í umferðinni eru flest, ríflega fjögur talsins á hverja 100.000 íbúa. Því næst koma Danir og við Íslendingar erum með u.þ.b. 2,2 banaslys á hverja 100.000 íbúa, eftir því sem fram kemur í skýrslu Samgöngustofu um umferðarslys fyrir árið 2020. Þess ber þó að geta að árið 2020 var mjög sérstakt ár, bæði hvað varðar umferðina og slys, en einnig þjóðfélagið í heild. Það gerir faraldurinn. Í tölfræði almennt verður það ár sennilega alltaf tekið að einhverju leyti út fyrir sviga. Samgöngustofa vill að þessu leyti túlka tölfræðina mjög varlega og það er

En það er auðvitað fróðlegt að fylgjast með því hvaða áhrif fækkun ferðamanna, minnkuð umferð og fleiri atriði hafa á slysatölfræðina. Samgöngustofa greinir líka frá því að samfélagslegur kostnaður vegna umferðarslysa sé gríðarlegur og metur það svo að á árinu 2020, þar

Núllsýn felst í því að stefna skuli að því að engin banaslys eða alvarleg slys verði í umferðinni, en frá því að stefnan var innleidd í Svíþjóð árið 1997 hefur tekist að draga úr umferðarslysum um helming.

Þá erum við gjarnan að ræða um hávaða, svifryk, örplast úr dekkjum eða loftmengun. Það eru þættir sem vega æ þyngra í samfélagsumræðunni og verða stöðugt mikilvægari og ljósari eftir því sem vistvænir orkugjafar í ökutækjum hasla sér meira völl og þessi þáttur verður sífellt tekinn framar í umræðunni.

En ég hefði e.t.v. kosið að sjá áherslum raðað upp með öðrum hætti.

Ég mæli hér fyrir tillögu til þingsályktunar um nýja þýðingu á samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. Í tillögunni er lagt til að ný þýðing taki við af þeirri þýðingu sem fylgdi með tillögu til þingsályktunar nr. 61/145 um fullgildingu samningsins. Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks var samþykktur á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna í desember 2006. Ísland undirritaði samninginn í mars 2007 og fullgilti hann í september 2016. Markmið samningsins er að efla, verja og tryggja full og jöfn mannréttindi og grundvallarfrelsi fyrir fatlað fólk til jafns við aðra. Líkt og venjan er með alþjóðlega mannréttindasamninga var samningurinn þýddur yfir á íslensku fyrir fullgildingu hans. Opinber þýðing samningsins fylgdi tillögu þeirri er varð að þingsályktun nr. 61/145 árið 2016, en sú þýðing, ásamt enskri útgáfu samningsins, var fylgiskjal með auglýsingu nr. 5/2016, sem birt var í C-deild Stjórnartíðinda 29. júní 2017. 2017. Þýðingin hefur þó verið gagnrýnd, bæði af fræðasamfélaginu og hagsmunasamtökum fólks með fötlun. Þessi vinna hófst við skrif á fyrstu skýrslu Íslands um framkvæmd samningsins sem nýlega var skilað til nefndar Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks og var rík áhersla lögð á samráð við fatlað fólk sem og aðra hagsmunaaðila. Í því samtali voru ábendingar og gagnrýni á þýðinguna áberandi og ítrekað bent á að þýðing á sumum hugtökum væri röng, byggð á misskilningi og jafnvel í einhverjum tilvikum talin ganga gegn markmiðum samningsins. Í ljósi þess hversu mikilvægt það er að íslenskar þýðingar á alþjóðlegum mannréttindasamningum séu í samræmi við frumtexta þeirra og dragi ekki úr vernd þeirra réttinda sem þeim er ætlað að tryggja, var ákveðið að endurskoða þýðinguna. Sá vinnuhópur sem skipaður var til að skrifa fyrstu skýrslu Íslands um samninginn hélt utan um verkefnið með aðstoð frá sérfræðingi í réttindum fatlaðs fólks við lagadeild Háskóla Íslands. Farið var yfir núgildandi þýðingu með hliðsjón af þeim athugasemdum sem fram hafa komið frá fræðasamfélaginu, hagsmunasamtökum og öðrum aðilum. Lögð hefur verið rík áhersla á samráð við vinnunna og hefur góðri sátt verið náð um þýðinguna, auk þess sem hún er talin endurspegla vel frumtexta samningsins. Meðal helstu breytinga sem gerðar hafa verið á þýðingunni má nefna að lagt er til að ekki verði lengur talað um fatlað fólk sem frávik, enda er slíkt orðalag niðrandi og í engu samræmi við þá hugmyndafræði sem samningurinn boðar. Þess í stað er vísað til virðingar fyrir fjölbreytni. Annað dæmi er að í núgildandi þýðingu er „freedom of movement“ þýtt sem umferðarfrelsi, en réttara þykir að nota hugtakið ferðafrelsi í því sambandi. Aðrar þýðingar í núgildandi útgáfu eru taldar þrengja verulega merkingu frumtextans. Má þar taka nokkur dæmi eins og „access to justice“ er nú þýtt sem aðgangur að réttarvörslukerfinu, en ef nýja þýðingin verður samþykkt verður það þýtt sem aðgangur að réttinum. Þá er lagt til að „legal capacity“ verði þýtt sem löghæfi en ekki gerhæfi. Þar að auki eru lagðar til ýmsar fleiri orðalagsbreytingar sem miða að því að skýra þýðinguna, gera hana aðgengilegri og í mun betra samræmi við frumtexta.

Hæstv. forseti. Ég mæli fyrir frumvarpi um breytingu á lögum um fullnustu refsinga, nr. 15/2016, með síðari breytingum. Með frumvarpinu eru lagðar til tímabundnar breytingar á ákvæðum laganna um samfélagsþjónustu og reynslulausn í því skyni að stytta boðunarlista til afplánunar í fangelsi. Boðunarlisti er listi yfir þá einstaklinga sem bíða fullnustu hjá Fangelsismálastofnun og hefur dómþolum á þeim lista fjölgað umtalsvert síðustu ár. Í lok síðasta árs voru 706 einstaklingar á listanum, samanborið við 300 einstaklinga árið 2010. Afleiðingarnar eru að meðalbiðtími eftir að afplánun hefjist hefur lengst og fyrningum óskilorðsbundinna dóma hefur fjölgað. Brýnt er að bregðast við því. Í mars í fyrra skipaði ég starfshóp um styttingu boðunarlista til afplánunar refsinga. Hópurinn skilaði skýrslu í lok júní þar sem settar voru fram nokkrar tillögur að aðgerðum, þar á meðal um nauðsynlegar breytingar á ákvæðum laga um fullnustu refsingar um samfélagsþjónustu og reynslulausn.

en samkvæmt núgildandi ákvæði er stofnuninni heimilt að fullnusta allt að 12 mánaða óskilorðsbundið fangelsi með samfélagsþjónustu. Jafnframt er lagt til að hið sama eigi við þegar um refsingu samkvæmt fleiri en einum dómi er að ræða og í þeim tilvikum þegar hluti fangelsisrefsingar er skilorðsbundinn. Með þessu verður því heimilt að afplána með samfélagsþjónustu þegar samanlögð refsing eða heildarrefsing er allt að 24 mánuðir í stað 12 mánaða í núgildandi lögum. Í skýrslu starfshópsins um styttingu boðunarlista til afplánunar var lagt til að breyting þessi yrði gerð varanleg í ljósi þess hve góða raun samfélagsþjónusta hefur gefið hingað til, en ákveðið var að gera þessa heimild tímabundna að sinni. Á gildistíma ákvæðisins verður svo fylgst með því hvaða áhrif breytingarnar hafa, m.a. á ítrekunartíðni til að unnt sé að meta hvort æskilegt sé að gera slíkar breytingar til framtíðar. En komi til þess þarf enn fremur að taka til skoðunar hvort ákvörðun um samfélagsþjónustu skuli vera áfram stjórnvaldsákvörðun eða í höndum dómstóla. Með frumvarpinu er einnig lögð til sú breyting að Fangelsismálstofnun verði tímabundið heimilt að veita föngum sem eru með styttri refsingu en 90 daga óskilorðsbundið fangelsi

Þær breytingar sem lagðar eru til með frumvarpinu eru sem fyrr segir tímabundnar og er ætlað að stytta boðunarlista og fækka þannig að fyrningum refsinga og stytta bið dómþola eftir afplánun. Verði ekkert aðhafst má leiða að því líkur að fyrningum fjölgi enn frekar og er slíkt óásættanlegt með tilliti til varnaðaráhrifa refsinga. Fyrningar refsinga hafa neikvæð áhrif á varnaðaráhrif refsinga, bæði almenn og sérstök. Þá er einnig óviðunandi að fjöldi dómþola skuli hefja afplánun refsingar nokkrum árum eftir að dómur fellur, en vitað er að varnaðaráhrif mögulegrar fangelsisvistar verða minni þegar bið eftir afplánun tekur nokkur ár.

lagt stund á nám eða vinnu. Þannig getur löng bið eftir afplánun haft gagnstæð áhrif en þau sem stefnt var að með þeirri betrunarstefnu sem stjórnvöld vilja leggja áherslu á. Verði frumvarpið að lögum er gert ráð fyrir að fjölga þurfi tímabundið um eitt ársverk hjá Fangelsismálastofnun og er sá kostnaður metinn árlega 11 millj. kr., en gert er ráð fyrir að kostnaðurinn rúmist innan útgjaldaramma málefnasviðsins.

að ég varð svolítið hissa á því að það úrræði sem fangi hefur mögulega val um afmarkist af einhverju eins og því hversu langur boðunarlistinn eitthvað sem fanginn hefur engin völd yfir, eitthvað sem afbrot fangans hefur ekkert með að gera og eitthvað sem áhrif fangelsisvistarinnar sjálfrar hafa ekkert með að gera, nema að því leyti að möguleikinn er til bóta. Mögulega alla vega. Mér finnst svolítið skrýtið að hafa þetta tímabundið út frá þessum forsendum. Þannig að ég velti fyrir mér og spyr hæstv. dómsmálaráðherra: Var eitthvað skoðað að hafa þetta ákvæði varanlegt? Og ef ekki, af hverju ekki?

sem og að taka betur til skoðunar þá umræðu, sem ég held að færi oftar fram ef þetta væri varanlegt úrræði,

Ég verð líka að segja, óháð þessu, að ég myndi vilja hafa þetta ákvæði inni, einfaldlega vegna þess að ég tel það heppilegra til að

við neyðumst greinilega til að refsa. Mér finnst það miklu eðlilegra inntak spurningarinnar um það hvort við viljum svona breytingar eða ekki. Ég átta mig alveg á þessu boðunarlistavandamáli, það er ekki nýtt þótt það sé að versna, en

eins og það er kallað, til að ná virkum einstaklingum aftur út í samfélagið eftir fangelsisrefsingu, sem er verkefni okkar; að refsa fyrir afbrot,

fullnustu refsingu með ólaunaðri samfélagsþjónustu og sömuleiðis er bráðabirgðaákvæði um að veita fanga

ég skil það, að settur var starfshópur á vegum dómsmálaráðherra til að leggja til aðgerðir til að stytta boðunarlista til afplánunar refsinga. Þessir boðunarlistar hafa lengst upp á síðkastið eins og farið er yfir í greinargerð frumvarpsins.

Úr verður að einhver sem brýtur af sér og fær fyrir það fangelsisdóm er búinn að koma lífi sínu í betra horf og er ekki lengur ógn við samfélagið eða er ekki líklegur til þess að brjóta aftur af sér

það setji lífið bara á bið á meðan vegna þess að það er í eðli sínu einnig ákveðin refsing og vissulega frelsisskerðing því að meðan fólk veit ekki hvort eða hvenær það er að fara í fangelsi þá getur það illa eða ómögulega skipulagt líf sitt, jafnvel þó breyti öllu sem átti þátt í því að viðkomandi var dæmdur til fangelsisrefsingar til að byrja með. Það er erfitt að stofna til sambands eða atvinnusambands,

Ég skildi hæstv. dómsmálaráðherra í andsvörum áðan þannig að markmiðið með því að hafa þetta tímabundið væri annars vegar að það væri auðveldara að koma því hratt í gegnum þingið og hins vegar að hugsanlega vildu menn skoða aðrar breytingar, til að mynda þá skrýtnu spurningu

að það sé Fangelsismálastofnun sem ákveði í raun og veru eðli refsingarinnar sem er í boði fyrir fanga. Nú er það kannski alveg eðlilegt upp að einhverju marki, til að mynda hvað varðar agabrot í fangelsum eða eitthvað því um líkt, sömuleiðis hvað varðar mat á því hvort viðkomandi sé hættulegur samfélaginu eða eitthvað í þeim dúr. En hér er valdið sett í hendurnar á fangelsismálayfirvöldum vegna þess að þannig er kerfið okkar, eins og er alla vega. Ég er ekki viss um að það sé góð hugmynd eða í það minnsta tel ég að dómstólar ættu að hafa rýmri heimildir til að dæma til samfélagsþjónustu og sömuleiðis að við ættum að líta á samfélagsþjónustu út frá forsendum skjólstæðinga kerfisins sem eru annars vegar fórnarlömb afbrota og hins vegar afbrotamennirnir sjálfir. Markmiðið með því að hafa refsingar til að byrja með er margþætt en það hlýtur að þurfa að vera af einhverjum fyrir fram ákveðnum ástæðum eins og til að mynda að kenna brotamanninum lexíu. Það er einn hluti af því, reyna að

Annað er að sýna samfélaginu að það séu afleiðingar af gjörðum fólks. Þegar fórnarlömb afbrota sjá að ekkert gerist í kjölfarið dregur það úr tiltrú þeirra á að réttlæti sé hægt að ná fram með friðsamlegum leiðum lýðveldisins og réttarríkisins.

En hafandi skoðað þessi fangelsismál nokkuð í gegnum tíðina þá veit ég líka að það er ákveðin tilhneiging hjá kerfum eins og refsivörslukerfinu og kerfum sem hafa mikil og afgerandi völd yfir frelsissviptum einstaklingum að láta hagsmuni þeirra sömu einstaklinga mæta afgangi þegar kemur að spurningum um kerfislega þætti eða það sem mætti jafnvel í sumum tilfellum kalla þægindaþætti.

þáttum en einhverjum spurningum um boðunarlista. Ég velti nefnilega fyrir mér hvort við ættum ekki, samkvæmt þessu, í sjálfu sér að spyrja spurningarinnar þegar dómstólar fá

dettur kerfinu í hug að fara hugsanlega leiðir eins og þessar sem dómstólum myndi aldrei detta í hug út frá forsendum afbrotsins sem var framið, hagsmunum samfélagsins eða getu fangans til þess að

galla við það að hafa þessi ákvæði varanleg, ég sé bara galla við að hafa þau tímabundin. En þó vil ég árétta hér svar hæstv. dómsmálaráðherra, að

og er það vel. En hérna á lokamínútunum verð ég aðeins að fá að kvarta fyrst við höfum tækifærið. Ég vil kvarta undan ákveðnum misskilningi sem ég tel ríkja um fangelsismálakerfið. Það hefur í gegnum tíðina verið talað um betrunarstefnu og refsistefnu. Núna er betrunarstefna víst ekki lengur í tísku heldur eitthvert annað orðalag sem ég verð að viðurkenna að ég er ekki alveg með á hreinu hvert á að vera í augnablikinu, en ég ætla að kalla það betrunarstefnu og betrun í bili. Ég fæ sjálfsagt leiðréttingu um það á eftir, geri ég ráð fyrir. En til þess að betrunarstefna geti virkað þá verður að fjármagna fangelsiskerfið nógu vel.

Það þýðir að fólk leitar inn í eitthvert samúðarhlið í sál sinni í leit að réttu svörunum og hefur kannski minni samúð með einhverjum sem hefur gerst brotlegur við lög og jafnvel beitt fólk alvarlegu ofbeldi í einhverjum tilfellum

Ég skil það mætavel. En við megum ekki láta það blinda okkur fyrir því hvað er skynsamlegt að gera í sambandi við kerfið sem við erum búin að hanna til að takast á við þetta vandamál sem knýr okkur til að hafa fangelsisrefsingar.

Það er líka samfélagslegt vandamál. Það er líka samfélaginu að einhverju leyti að kenna. Þótt þetta sé óvinsæll hópur og hópur sem vissulega hefur brotið af sér samkvæmt skilgreiningu þá megum við ekki firra okkur ábyrgðinni á því að laga það sem betur má fara. Það þýðir að við þurfum að kosta lausnirnar sem við ætlum að bjóða upp á með peningum. Ég ætla að láta það vera lokaorðin í ræðu minni.

Ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um þjóðkirkjuna. Um er að ræða heildarlög sem ætlað er að koma í stað gildandi laga um stöðu, stjórn og starfshætti þjóðkirkjunnar, nr. 78/1997. Með þeim lögum var sjálfstæði kirkjunnar aukið verulega og ákvörðunarvald um skipan mála í þjóðkirkjunni fært í ríkara mæli til kirkjuþings. Þeirri þróun hefur síðan verið fram haldið með frekari breytingum sem orðið hafa á þeim lögum og kirkjuþing hefur í auknum mæli sett starfsreglur um fjölmörg atriði í stjórnskipan kirkjunnar sem áður voru bundin í lög. Þannig hefur stjórnsýsla kirkjunnar smám saman verið að breytast og eflast og töluverð reynsla verið byggð upp í starfi kirkjuþings. Frumvarp þetta byggir á þeirri þróun og yfir 20 ára reynslu sem kirkjuþing býr að. Frumvarpið gerir þannig ráð fyrir enn meira sjálfstæði þjóðkirkjunnar og miðar að því að færa sem flest ákvæði sem lúta að starfsemi kirkjunnar úr lögum í starfsreglur frá kirkjuþingi. Tilefni frumvarpsins má rekja til viðbótarsamnings um endurskoðun á svokölluðu kirkjujarðasamkomulagi frá árinu 1997 og samningi um nánari útfærslu á því frá árinu 1998 sem undirritað var af fulltrúum íslenska ríkisins og þjóðkirkjunnar 6. september 2019. Með viðbótarsamningnum var stefnt að því að einfalda fyrirkomulag á greiðslum ríkisins til þjóðkirkjunnar og auka jafnframt sjálfstæði þjóðkirkjunnar í fjármálum og starfsmannamálum. Samningurinn miðar að því að þjóðkirkjan beri fulla ábyrgð á eigin fjármálum og fjölda starfsmanna. Til að framfylgja efnisatriðum samningsins voru samþykkt tvenn lög um breytingar á lögum, m.a. lögum um stöðu, stjórn og starfshætti þjóðkirkjunnar, lögum um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins og lögum um Lífeyrissjóð starfsmanna ríkisins. Sneru þær lagabreytingar annars vegar að launamálum og starfsmannamálum þjóðkirkjunnar, samanber lög nr. 153/2019, og hins vegar einkum að sjóðum kirkjunnar vegna árlegrar gagngreiðslu ríkisins til þjóðkirkjunnar, samanber lög nr. 95/2020. Með viðbótarsamningnum fylgdi viljayfirlýsing þar sem fram kemur að stefnt skuli að því að fulltrúar þjóðkirkjunnar og ríkisins vinni að yfirferð yfir gildandi lög um þjóðkirkjuna með það að markmiði að einfalda regluverk hennar. Sú vinna hefur farið fram að undanförnu og byggir frumvarp það sem hér um ræðir á samvinnu dómsmálaráðuneytisins og fulltrúa þjóðkirkjunnar um heildarendurskoðun á lögum um þjóðkirkjuna. Var frumvarpið m.a. samþykkt á kirkjuþingi 15. september 2020. Tilgangur frumvarpsins er m.a. að efla enn frekar sjálfstæði þjóðkirkjunnar og einfalda mjög reglur um hana með því að nema úr lögum fjölmörg ákvæði um starfsemi hennar en fela þess í stað kirkjuþingi ákvörðunarvald um þau með setningu starfsreglna.

Þar sem frumvarpið felur í sér töluverðar breytingar frá núgildandi lögum og hefur að geyma mun færri ákvæði um þjóðkirkjuna en lögin í dag kveða á um hefur sú leið verið valin að leggja fram frumvarp að nýjum heildarlögum í stað lagabreytinga. Í frumvarpinu er fjallað um grundvöll þjóðkirkjunnar og skilgreiningu og tengsl hennar við ríkið en sambærileg ákvæði eru í lögum í dag. Þá er nýmæli að fjallað sé um þá þjónustu sem kirkjan veitir, bæði vígða og aðra þjónustu sem kirkjan heldur úti, sem er þá þjónusta sem alla jafna hefur verið til staðar. Ákvæði eru um inngöngu og úrsögn úr þjóðkirkjunni sem byggja á lögum um skráð trúfélög og lífsskoðunarfélög og fjallað er um sóknir og söfnuði þjóðkirkjunnar. Þar er þó aðeins getið um grunnreglur en í samræmi við markmið frumvarpsins er gert ráð fyrir að kirkjuþing setji frekari ákvæði um þau mál í starfsreglur. Síðan eru ákvæði um kirkjuþing sem fer með æðsta vald í málefnum þjóðkirkjunnar, þar á meðal fjárstjórnarvald sem nú er lagt til að kveðið verði sérstaklega á um í lögum. Ákvæði eru um helstu atriði er varða kosningu til þingsins og kosningu þingforseta sem eru óbreytt frá gildandi lögum en hins vegar er gert ráð fyrir að settar verði starfsreglur um önnur atriði er varða kirkjuþing sem nú er mælt fyrir um í lögunum. Þá er í frumvarpinu nýmæli um afgreiðslu mála hjá þinginu ef þingfulltrúar hafa tiltekinna hagsmuna að gæta við meðferð þeirra. Ákvæði um biskupa og biskupsdæmi eru efnislega þau sömu og í gildandi lögum en eru mun færri. Til að mynda er gert ráð fyrir að reglur um biskupskjör verði alfarið í starfsreglum kirkjuþings. Áfram er ákvæði um samninga milli þjóðkirkjunnar og ríkisins sem er í samræmi við það sem kemur fram í lögunum í dag en þó nú með breyttu orðalagi um árlegar greiðslur ríkisins til þjóðkirkjunnar í samræmi við hinn nýja viðbótarsamning. Segja má að ein meginbreytingin sem frumvarpið felur í sér sé ákvæði 8. gr. um að kirkjuþing setji starfsreglur um málefni þjóðkirkjunnar. Þrátt fyrir að kirkjuþing setji í dag starfsreglur um fjölmörg atriði á grundvelli gildandi laga felst í þessu ákvæði mun víðtækari og almennari heimild til setningar starfsreglna enda er gengið út frá því í lögunum í dag að kirkjuþing setji starfsreglur um tiltekin málefni. Með frumvarpinu er hins vegar lagt til að fjölmörg ákvæði gildandi laga falli brott og í stað þeirra setji kirkjuþing starfsreglur sem eru um önnur atriði sem hún telur þörf á enda stangist það ekki á við almenn lög. Frumvarp þetta felur í sér verulega einföldun á regluverki þjóðkirkjunnar og verði það að lögum mun sjálfstæði hennar aukast til muna og ákvörðunarvald hennar að langmestu leyti vera á hendi kirkjuþings.

Frumvarpið er áfangi í áttina að fullum aðskilnaði ríkis og kirkju. Hér er verið að færa lögin til nútímans og fjarlægja fjölmörg ákvæði sem ástæðulaust er að hafa í lögunum eftir að búið er að ákveða að þjóðkirkjan taki yfir fjárhagslegt skipulag og innra skipulag. Ég hef lýst þeirri skoðun minni að stefna beri að því marki að aðskilja ríki og kirkju. Það gerði ég t.d. í ávarpi til kirkjuþings. En ég tel mikilvægt að stíga varlega til jarðar og taka skref í þá átt. Þetta frumvarp er einn liður í því en það er unnið í góðu samstarfi ráðuneytisins og fulltrúa þjóðkirkjunnar. Lagt er til að frumvarpið taki gildi 1. júlí 2021 svo að kirkjuþing geti í samræmi við ný lög undirbúið setningu og breytingu starfsreglna og samþykkta eftir atvikum á næsta kirkjuþingi

Sjálfstæð kirkja, óháð ríkisvaldinu, samrýmist líka betur trúfrelsi og skoðanafrelsi en sérstaðan sem þjóðkirkjan hefur notið í íslenskri stjórnskipan. Fljótlega eftir framlagningu málsins þarf að huga að næstu skrefum. Ég hyggst gera það með vinnu við næstu skref sem ég held að þurfi að taka einhvern tíma. Ég held að ekki myndi ríkja sátt um að leggja fram frumvarp um fullan aðskilnað ríkis og kirkju heldur sé mikilvægt að gera það í sátt

Í mínum huga er ekki spurning að kirkjan getur vel sinnt öllum verkefnum sínum algjörlega óháð ríkinu. Ég held að með þessu séum við að stíga eitt skref í að auka sjálfstæði hennar,

Ég held að við höfum stigið mikilvæg skref. Eitt skrefið var frumvarp um að starfsmenn kirkjunnar væru ekki lengur opinberir starfsmenn. Þetta nýja frumvarp er vissulega ný heildarlög en einfaldar reglur og lög kirkjunnar til muna og eykur sjálfstæði

að einstaklingur sem ætlar að nota þjónustu annars trúfélags eða lífsskoðunarfélags þarf oft að borga hærri gjöld fyrir sömu þjónustu. Ástæðan fyrir því

hefur ekki verið að berjast fyrir því sérstaklega að starfsmenn þjóðkirkjunnar tilheyri hinum eða þessum hópi heldur vill það afnema ójafnræðið sem felst í því hvernig þetta óheilbrigða fjárhagslega samband ríkis og þjóðkirkjunnar er og, eftir því sem ég fæ best séð, á að vera áfram. Ég sé engin ummerki um þá annars ágætu viðleitni hæstv. dómsmálaráðherra að aðskilja ríki og kirkju algerlega í þessu frumvarpi eða í fyrirætlunum stjórnvalda yfirleitt, allra síst í uppfærðu kirkjujarðasamkomulagi sem snerist um það eitt að gera þann óskapnað, fyrirgefið orðbragðið, virðulegi forseti, varanlegan, sem er þvert á við kröfuna um jafnræði fyrir lögum í trúmálum. Á hvaða tímapunkti í aðskilnaði ríkis og kirkju fylgir aðskilinaður fjármálunum? Hvenær munum við fá jafnræði í trúmálum á Íslandi í þeirri vegferð sem hæstv. dómsmálaráðherra segist aðhyllast?

Þar er jöfnunin. Önnur trúfélög fá einnig greidda fjármuni af greiddum sóknargjöldum ef viðkomandi er skráður í viðeigandi trúfélag. Þannig að það má líka passa sig að hræra þessu ekki saman í einn hrærigraut. Við erum að einfalda reglur um þjóðkirkjuna, auka sjálfstæði hennar, einfalda regluverkið og fella á brott hin ýmsu lög og tilskipanir frá einhverjum öldum síðan. Það er mikilvægt skref í þessari vegferð. En ég held að hún verði farsælust ef hún er tekin í nokkrum skrefum eins og lagt er til hér.

og mun hún fela í sér verulega einföldun á regluverki frá gildandi lögum um stöðu, stjórn og starfshætti þjóðkirkjunnar og aukið sjálfstæði. Eins og komið hefur fram hjá hæstv. ráðherra eykst sjálfstæði þjóðkirkjunnar stórlega og ákvörðunarvald hennar verður að mestu í höndum kirkjuþings. samþykkt þessa frumvarps verður þjóðkirkjan sjálfstæðari en áður í öllum sínum verkum og ég fagna því. Íslenska ríkið greiðir þjóðkirkjunni árlega gagngreiðslu á grundvelli samninga milli þjóðkirkjunnar og ríkisins. Með samkomulagi ríkis og kirkju frá árinu 1907 fékk ríkið umsjón með jarðeignum kirkjunnar sem átti þá um 25% landsins. Árið 1997 fékk ríkið jarðirnar til eignar. Þjóðkirkjan afhenti ríkinu jarðeignir sínar gegn endurgjaldi í formi launa til tiltekins fjölda presta og starfsmanna. Þetta þekkjum við og við höfum rætt þau mál hér. Samkomulagið stendur óhaggað.

Herra forseti. Ég er dyggur stuðningsmaður kirkjunnar og það á svo sem ekki að koma þingheimi á óvart. Ég hefði t.d. viljað sjá kirkjuna vera virkari í almennri þjóðmálaumræðu. Kirkjan er oft þögul í málum sem skipta miklu máli að mínum dómi. Þannig á kirkjan ekki sitja þögul hjá þegar sótt er að kristinni trú, kristnum gildum og kristinni menningu í okkar ágæta landi. Hún á heldur ekki að sitja þögul hjá þegar fjallað er um ofsóknir gegn kristnum sem viðgangast víða um heim. Samkvæmt tölum Sameinuðu þjóðanna falla hundruð kristinna í hverjum mánuði af völdum ofsókna. Talið er að 245 milljónir kristinna manna sæti alvarlegum ofsóknum vegna trúar sinnar en ríflega 4.000 létu lífið á síðasta ári af þeim sökum. 80% allra trúarofsókna í heiminum beinast gegn kristnu fólki. Kirkjan lætur sig málefni flóttamanna varða og er það vel en hún á einnig að minna á að kristnir eru sá trúarhópur í heiminum sem verður mest fyrir barðinu á ofsóknum.

á að tryggt væri að það sem félli brott úr núgildandi lögum fengi meðferð í starfsreglum kirkjuþings. Þá er eðlilegt að spyrja: Hefur kirkjuþing lokið sinni vinnu með fullnægjandi hætti hvað það varðar? Ég er þeirrar skoðunar að ekki sé hægt að ganga frá texta laganna eða frumvarpinu nema sýnt sé fram á að kirkjan hafi einnig unnið sína heimavinnu og að hún hafi gert það með fullnægjandi hætti.

Þegar um er að ræða fjöldahreyfingu, eins og kirkjan sannarlega er þótt verulega hafi fækkað í þjóðkirkjunni síðustu árin, myndi ég vera varkár í þessum efnum að ég myndi samt alls ekki vilja snúa til baka til meiri afskipta hins opinbera af kirkjunni.

allt vald sett í hendur miðstýringar á Biskupsstofu þó að það eigi að heita að kirkjuþing sé æðsta vald í málefnum kirkjunnar, nema að því er varðar kenninguna og helgisiðina. Það vald liggur áfram hjá biskupi en staða biskups gagnvart kirkjuþingi og kirkjunni í heild er þó nokkuð í þoku að mínum dómi. Herra forseti. Elsta embætti Íslandssögunnar er biskupsembættið.

heldur verði það bara eins og hvert annað starf. Spyrja má: Á þá biskup að vera nokkurs konar forstjóri sem á að hafa fullt vald á rekstri þess stórfyrirtækis sem þjóðkirkjan á þá væntanlega að vera, ef svo má að orði komast? Það er spurning hvort menn geri ekki of mikið úr þeim þætti. Ég verð að segja, herra forseti, að mér finnst niðurlægjandi gagnvart biskupsembættinu og menningarsögulegum þætti þess í Íslandssögunni að það verði ekki lengur til sem slíkt. Ég tel, herra forseti, að biskupsembættið eigi að fá að heita svo áfram þó svo að biskup verði ekki lengur opinber embættismaður ríkisins. Það varð hann ekki fyrr en með þeim breytingum á stöðu kirkjunnar sem komu með stjórnarskránni. Þótt biskup hafi orðið nokkurs konar undirsáti konungs með siðbreytingunni varð engin breyting á embætti hans í kirkjulegum skilningi. Hið heilaga prests- og predikunarembætti verður heldur ekki lagt niður með lögum nema kirkjunni sé bannað að nota þau heiti. Nægir að vísa til þess að engin breyting varð á þessu samkvæmt þýskum kirkjurétti og þýskum lögum þó að fullur aðskilnaður ríkis og kirkju hafi orðið í Þýskalandi árið 1919.

Það fær ekki staðist að hægt sé að banna kirkjunni að tala um embætti vegna þess að kirkjan sé ekki lengur ríkisrekin og embættismenn kirkjunnar séu ekki opinberir starfsmenn. Prestar, prófastar og biskupar kirkjunnar hafa fengið að vera embættismenn átölulaust þó að í lögum hafi lengi staðið að einungis séu þeir embættismenn sem starfa hjá ríkinu eða hjá stofnunum í eigu ríkisins. Ég kannast ekki við að þjóðkirkjan hafi nokkru sinni verið eign ríkisins, ekki einu sinni meðan hún var hrein ríkiskirkja. Að lokum, herra forseti: Á umliðnum áratugum hefur kirkjan þurft að mæta nýjum viðfangsefnum. Tímarnir hafa breyst og þjóðkirkjufólki fækkað. Þess vegna hefur kirkjan þurft að skilgreina sig í vaxandi mæli sem ein af mörgum stofnunum samfélagsins, ólíkt því sem áður var þegar litið var á þjóð og þjóðkirkju sem eina samstæða heild. Það er margt ágætt í þessu frumvarpi en þó eru hlutir sem þarf að laga og ég vona að nefndin horfi til þess. Hér áðan minntist hæstv. ráðherra á kirkjuhurðir

Ég tel þjóðkirkjuna mikilvæga fyrir íslenskt samfélag í fortíð, nútíð og framtíð. Hún er mikilvægur vitnisburður um að við sem þjóð stöndum á sögulegum og menningarlegum grunni kristinnar trúar og gilda. Við eigum að standa vörð um þá arfleifð og áhrif hennar í íslensku samfélagi, arfleifð sem byggir á því að íslenskt samfélag og kristinn siður og gildi eiga nú sem fyrr samleið.

þessi ákvæði eru til staðar til að byrja með. Sömuleiðis er þar ýmislegt að finna sem maður fær ekki betur séð en eigi ekki heima í löggjöf heldur eigi bara að vera hluti af því hvað kirkjan sjálf ákveður að gera.

fjöllum um þingmál sem varða efnislega trúarsannfæringu almennings, þjóðarinnar vilja sumir meina, en auðvitað er þjóðin ekki einungis sinn eigin meiri hluti og sömuleiðis er þjóðin ekki einstaklingur og getur ekki haft trúarsannfæringu.

Ef við gefum okkur að samband ríkis og kirkju í dag sé eðlilegt fyrir lýðveldi, lýðræðislegt frjálslynt þjóðríki, sem ég tel það ekki vera, og ef við teljum það góða hugmynd að hafa sérstakt trúfélag nefnt í stjórnarskrá og ef við trúum því sérstaklega að það eigi að vera einhver sérstök fjárhagsleg forréttindi fyrir téð trúfélag, þá skil ég af hverju við myndum setja þessa grein inn í landslög árið 2021.

Eftir stendur nefnilega að við erum hér að setja í lög að tiltekin stofnun skuli vera tiltekin tegund af trúfélagi, að tiltekin stofnun á Íslandi skuli trúa ákveðnum hlutum, nefnilega kennisetningu evangelískrar lúterskrar kristni. Mér þykir í eðli sínu, virðulegi forseti, frekar fjarstæðukennt fyrir lýðræðisríki að ætla að setja fólki einhverjar línur um það, hvort sem um er að ræða félög eða hvað þá einstaklinga. En við skulum hafa það alveg á hreinu, virðulegi forseti, að þetta er arfleifð þess að það þótti eðlilegt. Það þótti eðlilegt að neyða fólk til trúar, ef ekki beinlínis með ofbeldi, þá með hótunum um slíkt að dauðanum loknum.

Stundum er barninu hent út með baðvatninu, eins og sagt er. En þær kennisetningar og þær sögur, sú menning, lifir algerlega

eða öllu heldur tel ég að það væri betra ef hún myndi gera það, að tvennu leyti: Annars vegar því að ég held að mikið af því vonda sem ég tel geta fylgt

í þessum kennisetningum mættum við alveg ræða meira á opinberum vettvangi og velta fyrir okkur hvort ekki séu einfaldlega góðar hugmyndir, fyrir þær sakir einar að hafa jákvæð áhrif á samfélagið og einkalíf okkar. Ég tel fullt af slíku vera til staðar í langflestum trúarbrögðum, ekki bara kristni.

og mér fannst hún áhugaverð. Ég hefði hlustað á hana þótt hún hefði birst á Youtube vegna þess að mér finnst áhugavert að biskupsembættið sé elsta embætti á Íslandi. Mér finnst sagan áhugaverð. Mér finnst áhugavert hvernig menningar verða til og hvernig þær tileinka sér tiltekin gildi, hvernig ákveðnar hefðir verða til og hvers vegna þær eru, hvort þær eru góðar eða slæmar og út frá hvaða sjónarmiðum. Mér finnst það allt saman mjög áhugavert og finnst þetta allt saman eiga erindi inn í hina almennu dægurumræðu, trúarlega sem aðra.

þótt það verði mjög þreytandi að rökræða það hér á Alþingi, virðulegi forseti, og víðar, það er endurtekning á sama hringnum í hvert sinn. Ég átta mig á því að kirkjujarðasamkomulagið er samningur. Ég átta mig á því að greiðslurnar til kirkjunnar eru fyrir eignatilfærslu á jörðum.

þau sérstöku fjárhagslegu forréttindi sem þjóðkirkjan nýtur á grundvelli þess samnings eru gagnrýnd er það ekki vörn og svarar ekki áhyggjunum að benda á þessar staðreyndir.

Það ætti stofnun sem kennir sig við siðferði að sjá án þess að neinn bendi henni á það, og sjá það mjög skýrt.

Það er það einfaldlega ekki, virðulegi forseti, nema út frá því forneskjulega og mótsagnakennda sjónarmiði

á dögunum, tekur ávallt til sjálfstæðis kirkjunnar innan frá. Þá koma fram ræður um það hvernig biskupsembættið virkar eða hvernig kirkjuþing virkar, eða samráð Alþingis við kirkjuþing eða því um líkt, sem mér finnst allt persónulega áhugavert sem einstaklingi

Þá er fólk alveg til í að taka þá umræðu og gera einhverjar breytingar til að það verði aðeins minna kjánalegt fyrir okkur hér á Alþingi að ræða en hins vegar situr alltaf eftir það sem málið snýst um, fjárhagslegu forréttindin sem þjóðkirkjan nýtur í skjóli samninganna sem hafa verið gerðir við ríkið í gegnum tíðina. Virðulegi forseti. Ég kann ekki í sjálfu sér góða lausn á því að breyta þessum samningum þannig að úr verði eitthvað sanngjarnt. Ég er ekki með þá lausn hér og nú. En ég verð heldur vonlítill þegar ég sé ekki einu sinni metnað fyrir því að láta á það reyna. Það er augljóst að ekki er verið að láta á það reyna þegar svörin eru þau að þetta sé samningur og síðan innihaldi samningsins lýst í nokkrum setningum. Það er ekki merki um vilja til að aðskilja ríki og kirkju, virðulegi forseti. Það er metnaður fyrir því að láta ræðurnar hérna og þingmálin kannski líta aðeins minna kjánalega út með tilliti til hlutverks ríkisins og löggjafarsamkundunnar sérstaklega.

þjóðkirkjan eigi að vera þjóðkirkja eða ríkiskirkja, eða á einhvern hátt sérstök, eins og t.d. að þjóðkirkjunni beri að halda úti vígðri þjónustu á landinu öllu. Allt í lagi, ég þarf það ekki persónulega og fólk sem stendur utan kirkjunnar þarf það ekki

Ég skil að þetta sé í lögum ef fólk er þeirrar skoðunar að þetta eigi að vera kirkja sem hafi einhver sérstakar skyldur gagnvart hinum almenna borgara,

flest hérna, með fyrirvara um fáfræði mína um innri málefni kirkjunnar. Eftir stendur þó, virðulegi forseti, þegar við tölum um aðskilnað ríkis og kirkju, og við ætlum að vera heiðarleg með það, að við verðum að taka fjárhagslega þáttinn með inn í myndina. Ef við ætlum að vera heiðarleg með það þýðir ekki að láta eins og samningarnir sem hafa verið gerðir skipti engu máli í því sambandi,

Ég ætla að láta þetta duga, virðulegi forseti, enda búinn með tímann, en ég vona að einn daginn hættum við að ræða trúmál efnislega á hinu háa Alþingi en það gerist ekki nema með fullum aðskilnaði ríkis og kirkju og þá fylgja fjármálin að sjálfsögðu með.

á hana sem fyrirtæki sem leitar bara endalaust hagræðingar og sker niður þjónustu á jöðrunum. Við verðum að halda uppi þeirri þjónustu sem hefur verið til staðar og verður vonandi áfram, sem kirkjan getur veitt, því það er þannig, hvort sem menn eru innmúraðir inn í þjóðkirkjuna eða ekki — það þekki ég mjög vel sjálfur af því að ég þekki fjölda fólks sem er ekki innan þjóðkirkjunnar

Til er ákveðin stofnun, sem í þessu tilliti er þjóðkirkjan, langflestir eru í henni og enn fleiri nýta sér þjónustuna og þar af leiðandi er eðlilegt að ríkið og stofnunin séu tengd. En með því frumvarpi sem er hér til umfjöllunar er ákveðin einföldun á ansi mörgum hlutum, verið er að skýra starfssvið og annað

af leiðandi vil ég koma þessum sjónarmiðum á framfæri í þeirri vinnu sem fram undan er, að menn gæti að því að halda þessum hlutum þannig að sú þjónusta sem þjóðkirkjan hefur veitt

grundvallaratriðum sammála því sem hv. þm. Helgi Hrafn Gunnarsson sagði áðan, þannig að ég ætla ekki að eyða of miklu púðri í að endurtaka það sem hann hefur sagt, enda væri það álíka mikið glapræði og það að þjóðkirkjan sé í rauninni

að vera sérstaklega tengd ríkinu á einhvern hátt. Myndi einhver Kiwanisklúbbur gera það? Myndi Sláturfélag Suðurlands gera það? Myndi Vínbúðin — Vínbúðin er kannski vont dæmi, enda er hún vissulega ríkisstofnun. En það er eitthvað sem við ættum kannski líka að breyta. Það er samt alveg ljóst að samtök af hvaða tagi sem er, sem eru ekki endilega fyrir alla landsmenn, eiga helst að vera sjálfstæð og ekki tilheyra ríkinu með neinum hætti. Það sem það felur auðvitað í sér er rekstrarlegur, stofnanalegur og ekki síst bókhaldslegur aðskilnaður.

verkfæri vegna þess að hér er um að ræða samning milli tveggja aðila, þjóðkirkjunnar og íslenska ríkisins, sem snýst í rauninni um það að annar aðilinn fái til sín eignir,

væri það tilgreint mjög skýrt, þannig að það væri algjörlega afdráttarlaust hvaða eignir væri um að ræða. Það væri líka tilgreint mjög skýrt, þannig að það væri algjörlega afdráttarlaust, hvert verðmæti þeirra eigna væri og

en greiðslurnar eru óendanlegar í tíma. Þær halda áfram endalaust og eftir sit ég, vitandi ekki mikið meira en ég veit, og spyr sjálfan mig: mig: Hvaða jarðir eru þetta? Hversu mikils virði eru þær? Hvenær höfum við borgað nóg? Hvenær er ríkið búið að borga nóg fyrir þessar jarðir? Þetta eru spurningar sem ég held að við verðum að svara töluvert betur ef við ætlum í alvöru að færast í áttina að einhvers konar sjálfstæði fyrir þjóðkirkjuna.

mótsagnir í raun og veru við svo margt annað sem hv. þingmaður hefur sagt og gert. Ég fann mig knúinn til að koma hingað upp.

Við verðum að byrja að átta okkur á því að í stjórnarskrá okkar er sérstakt ákvæði um þjóðkirkju sem gerir ráð fyrir að við styðjum hana.

Þar er sagt: Það er ekkert því til fyrirstöðu, alveg eins og við ákveðum að einhver sinni einhverri þjónustu sem við ákveðum að styðja umfram aðra. Við getum horft fjárlögin á hverju ári, hv. þingmenn, þar sem sumir, sem við teljum gagn að, einhver frjáls félagasamtök, fá pening, meðan önnur sem eru að gera það sama fá ekki pening, enga fjármuni. Við erum alltaf að þessu. Af hverju? Af því að við metum sumt meira en annað sem við teljum til gagns fyrir samfélagið og sannarlega hefur þjóðkirkjan gert mikið gagn. Hún veitir alveg ótrúlega þjónustu. Fólk þarf ekki að vera í þjóðkirkjunni til að fá þá þjónustu. Það er vegna þess að við skyldum þjóðkirkjuna til að gera það. Ég hef alltaf á tilfinningunni að margir þingmenn hafi enga tilfinningu eða þekkingu eða vitneskju um það hvað þjóðkirkjan er yfir höfuð að gera og hvaða skyldur hún hefur umfram aðra.

en ég veit að hún gerir stórkostlega mikið gagn. Ég veit að hún veitir stórkostlega góða þjónustu. Það vita allir sem eru aðeins komnir til ára sinna.

en við getum ekki gert slíka samninga, hirt til okkar verðmæti upp á marga milljarða og sagt: Ja, þetta er bara svo mikið ójafnræði, við getum ekki borgað ykkur neitt. Það er auðvitað ekki þannig. Menn geta reynt að semja til baka eitthvað, gott og vel, þá gera menn það bara.

Ég veit líka um menningarlegt og sögulegt mikilvægi þjóðkirkjunnar og er ekkert að rífast yfir því. Ég veit um þá þjónustu sem þjóðkirkjan veitir. En nú er ég, og

Hér erum við í rauninni að tala um að ákveðnu trúfélagi er hyglað umfram önnur. Ég er ekki að segja að þjóðkirkjan eigi ekki tilvistarrétt, hún á það algjörlega, en ég gagnrýni einna helst

segir. Af hverju má þessi stofnun ekki ákveða sín mál sjálf, um biskup og annað? Af hverju þurfum við lög um þjóðkirkju þó svo að í stjórnarskrá standi að við eigum að vernda

hljótum að geta fundið betri leiðir til þess en að setja fullt af lögum, fullt af takmörkunum og moka síðan peningum samkvæmt samkomulagi sem gengur ekki upp.

Því er auðsvarað, það er vegna þess að við erum með ákvæði í stjórnarskrá sem skyldar okkur til ákveðins stuðnings við þjóðkirkjuna.

Herra forseti. Ég mæli fyrir frumvarpi til nýrra heildarlaga um loftferðir. Í nýlega samþykktri flugstefnu, sem er hluti samgönguáætlunar, er áhersla lögð á að viðhalda þeim árangri sem náðst hefur á sviði flugöryggis og styðja við frekari vöxt og framgang flugsamgangna hér á landi. Er því vel við hæfi að leggja fram frumvarp sem skapar flugsamgöngum nýja og uppfærða lagaumgjörð sem tekur mark á nútímakröfum og alþjóðlegum skuldbindingum á þessu sviði. Markmið frumvarpsins eru fyrst og fremst að tryggja hátt öryggisstig í almenningsflugi og frekari vöxt og framgang samkeppnishæfrar flugstarfsemi hér á landi með umhverfisvænum hætti. Frumvarpið hefur að geyma veigamiklar breytingar frá núgildandi lögum auk þess sem það felur í sér breytingar á öðrum lögum. Í hnotskurn lúta þær breytingar sem lagðar eru til að þremur þáttum. Í fyrsta lagi eru lagðar til breytingar er varða stjórn flugmála og eftirlit. Helgast þær fyrst og fremst af breytingum sem orðið hafa á síðastliðnum árum í tengslum við aðild Íslands að Flugöryggisstofnun Evrópusambandsins EASA og er EASA og er því með skýrari hætti kveðið á um verkaskiptingu Samgöngustofu og EASA í frumvarpinu. Þessi verkaskipting á rót sína að rekja til reglugerðar Evrópusambandsins nr. 1139/2018, um almenningsflug,

hefur ekki enn verið tekin upp í EES-samninginn en drög að ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar liggja fyrir og hafa verið send framkvæmdarstjórn Evrópusambandsins til umsagnar. Umfang þessarar móðurgerðar er mikið, spannar svo til alla þætti flugstarfsemi og tekur til einstaklinga og lögaðila í almenningsflugi sem og verkefna og eftirlitsyfirvalda. Frumvarpið er einnig mikið að vöxtum eins og sjá má. Stjórnskipuleg álitaefni vegna fyrirhugaðrar upptöku og innleiðingar þessarar gerðar eru þau sömu og áður hafa komið til kasta Alþingis vegna upptöku og innleiðingar forvera hennar, reglugerðar Evrópubandalagsins nr. 216/2008. Snúa álitaefnin fyrst og fremst að framsali tiltekins framkvæmdarvalds til EASA og Eftirlitsstofnunar EFTA og framsali dómsvalds til dómstóls Evrópusambandsins og EFTA-dómstólsins í ákveðnum málum. Í öðru lagi er um að ræða uppfærslu efnisákvæða loftferðalaga til samræmis við þjóðréttarlegar skuldbindingar Íslands. Á ég þá bæði við alþjóðlega samninga á sviði flugmála og EES-gerðir sem þegar hafa verið teknar upp í EES-samninginn eða bíða upptöku. Hér gætir fjölbreyttrar flóru skuldbindinga sem sumar hverjar taka örum breytingum. Því eru í frumvarpinu jafnframt styrktar heimildir til setningar reglugerða á þessu sviði. Í frumvarpinu er tekið tillit til samnings um sameiginlega evrópska flugsvæðið sem Ísland gerðist aðili að 2006 og tók gildi hvað afmarkaða þætti varðar í desember 2017. Þessi samningur kveður á um frjálsan markaðsaðgang, staðfesturétt, jöfn skilyrði til samkeppni og sameiginlegt regluverk og má geta þess að auk Íslands og Noregs eru aðildarríki Evrópusambandsins aðilar að samningnum sem og Albanía, Bosnía-Hersegóvína,

Þá eiga fjölmörg efnisákvæði frumvarpsins sér beina skírskotun til efnisreglna EES-gerða, bæði nýrra gerða og þeirra sem þegar hafa verið teknar upp í EES-samninginn. Í þriðja lagi mælir frumvarpið fyrir um lögfestingu alþjóðasamnings um skaðabótaábyrgð flugrekanda, svonefnds Montreal-samnings frá 1999. Að auki er lagt til að gerðar verði ýmsar breytingar á öðrum lögum. Meginþorri þeirra breytinga varðar leiðréttingu hugtaka og tilvísana en einnig eru fáeinar efnisbreytingar.

Breytingar á lögum um virðisaukaskatt byggjast á stefnumiðum í flugstefnu um aukna umhverfisvernd og fela í sér heimild til 100% endurgreiðslu virðisaukaskatts til bráðabirgða vegna loftfara og hreyfla sem nota rafmagn sem aðalaflgjafa við innflutning og fyrstu sölu. Þessar breytingar hafa verið undirbúnar í samvinnu við viðkomandi ráðuneyti. Virðulegi forseti. Ég mun nú gera grein fyrir meginefni frumvarpsins. Lagt er til að gildissvið loftferðalaga verði útvíkkað frá því sem nú er. Er það í samræmi við víðtækt gildissvið reglna Evrópusambandsins á sviði flugsamgangna, svo sem með tilliti til eftirlitshlutverks Flugöryggisstofnunar Evrópusambandsins með loftförum, aðilum og starfsemi í þriðju ríkjum og veitendum samevrópskrar þjónustu á sviði flugleiðsögu. Einnig er lagt til að lögin taki til annarra tækja og hluta sem ferðast geta um loftið en eru ekki loftför og sem ógnað geta öryggi loftferða. Sem dæmi um slíkt má nefna geimför og eldflaugar. Frumvarpið fjallar einnig um ómönnuð loftför og starfrækslu þeirra. Kveðið er á um skyldu til skráningar ómannaðra loftfara að tilteknum skilyrðum uppfylltum og skráningarskyldu flugrekenda og umráðenda ómannaðra loftfara. Uppfærð hafa verið ákvæði er varða aðgang að íslensku yfirráðasvæði, m.a. með tilliti til ómannaðra loftfara, ríkisloftfara og flugréttinda, þ.e. réttar til flugs í ábataskyni um íslenskt yfirráðasvæði. Einnig er kveðið á um skyldu flugrekenda frá þriðju ríkjum til að afla sér flugöryggisvottunar frá Flugöryggisstofnun Evrópusambandsins sem forsendu til flugs til

Jafnframt eru settar fram almennar kröfur til stjórnsýslu Samgöngustofu með vísan til fyrirliggjandi krafna sem þegar hafa verið innleiddar. Þannig er lagt til að Samgöngustofa haldi tvær nýjar skrár auk fyrirliggjandi skrár um íslensk loftför. Annars vegar skrá um þá einstaklinga og fyrirtæki hér á landi sem starfrækja ómönnuð loftför og hins vegar skrá um tæki og hluti sem geta ferðast um loftið en eru ekki loftför. Á sviði lofthæfis kveður frumvarpið á um nokkur nýmæli varðandi starfsemi sem háð er vottun á sviði hönnunar og framleiðslu framleiðsluvara á þessu sviði. Allt eru þetta efnisatriði sem þegar er fjallað um í fjölda EES-gerða sem þegar eru hluti EES-samningsins og hafa verið innleiddar í landsrétt. Í VIII. kafla um flugrekstrarleyfi er lagt til að kröfur um eignarhald færist úr lögum um fjárfestingu erlendra aðila í flugrekstri yfir í lög um loftferðir. Þá er jafnframt lagt til að í stað tæmandi upptalningar á þeim þjóðréttarlegu skuldbindingum sem varða staðfesturétt komi almennara orðalag sem vísi almennt til þeirra samninga sem Ísland hefur undirgengist. Varðandi vottun einstaklinga eru lagðar til breytingar á lágmarks- og hámarksaldri flugmanna vissra tegunda loftfara og vottun aðila sem annast þjálfun og hafa staðfestu í þriðju ríkjum. Á sviði neytendaverndar eru lagðar til breytingar á afgreiðslu kvartana neytenda og kæruréttur til ráðherra er felldur niður. Þess í stað verða úrskurðir Samgöngustofu bindandi með aðfararheimild nema sá flugrekandi eða rekstraraðili flugvallar sem kvörtun beinist gegn tilkynni innan 30 daga að hann hyggist ekki vera bundinn við úrskurð stofnunarinnar. Með lögfestingu Montreal-samningsins frá 1999, um bótaábyrgð flugrekanda, er jafnframt leitast við að skapa samningsákvæðum hans traustari grundvöll.

Lögð eru til ný ákvæði um samráðsskyldu sveitarfélaga og rekstraraðila flugvallar um vöktun flugvallarumhverfis. Þá eru ákvæði um skipulagsreglur yfirfarin og uppfærð og kveðið er á um tilkynningaskyldu vegna hindrana og merkingar hindrana. Á sviði flugleiðsögu er lagt til að nánar verði kveðið á um vottun rekstraraðila flugumferðar- og flugleiðsöguþjónustu. Einnig er nánar kveðið á um vottun kerfa og kerfishluta rekstrarstjórnunar flugumferðar og flugleiðsöguþjónustu. Bætt er við efnisákvæðum er varða þá þjónustuþætti sem falla þar undir. Jafnframt eru ný ákvæði um skipulag og hönnun loftrýmisins, m.a. til að tryggja víðtækt samráð um þau atriði er varða nýtingu loftrýmisins sem ætlað er að gilda ótímabundið. Í kaflanum um eftirlits- og valdheimildir, þvingunarúrræði og refsingar eru almennar eftirlits- og valdheimildir styrktar og Samgöngustofu fengið vald til að leggja á stjórnvaldssektir. Kveðið er á um víðtækt bann við neyslu geðvirkra efna og Samgöngustofu veittar heimildir til eftirlits með því. Einnig er Samgöngustofu falið opinbert markaðseftirlit með vörum sem falla undir lögin, þar með talið ómönnuðum loftförum. Virðulegi forseti. Ég hef nefnt hér helstu nýmæli frumvarpsins. Ekki gefst tími til að greina frá öllum þeim breytingum sem í því felast en ítarlega er gerð grein fyrir þeim í almennri greinargerð sem fylgir frumvarpinu. Verði frumvarpið að lögum er ekki gert ráð fyrir því að það hafi teljandi áhrif á afkomu ríkissjóðs. Ráðuneytið mun veita allar nánari upplýsingar um einstaka liði frumvarpsins eftir því sem óskað verður eftir. Ég legg til að frumvarpinu verði að lokinni þessari umræðu vísað til hv. umhverfis- og samgöngunefndar og 2. umr.

Virðulegur forseti. Það er rétt hjá hv. þingmanni, og við í ráðuneytinu höfum fengið að heyra það, vegna þess að við höfum verið að leggja mikla áherslu á flugið með nýrri flugstefnu og tekið meira samtal við við hagaðila á þessu sviði, að menn hafa verið að kvarta nokkuð undan íþyngjandi regluverki þegar kemur að minni háttar starfsemi. Við því vil ég kannski fyrst og fremst segja að það er orðið aðkallandi að uppfæra það regluverk sem er verið að gera hér og er mjög umfangsmikið — mig furðar ekki að þingmaðurinn hafi ekki haft tíma til að lesa alla þessa þykku bók

og innleiða það sem er nýjast, heldur einnig að horfa til þess hvort það gæti verið að þarna leyndust einhverjar séríslenskar reglur sem gerðu okkur erfiðara fyrir en ella. En ég held að verið sé að svara því með því að taka upp móðurgerðina að stærstu leyti,

að þynging regluverks, sérstaklega gagnvart smærri aðilum, hefur keyrt kostnað allverulega upp, hefur búið til íþyngjandi umhverfi sem er hreinlega að ganga af mörgum

að aðstæðum í aðildarríkinu sem útfærir þær hverju sinni. Ég velti því fyrir mér hvort við séum einhvers staðar að útfæra þyngstu og flóknustu reglurnar í staðinn fyrir að nýta okkur svigrúm sem er til staðar og væri gaman að heyra af því.

Ég velti fyrir mér: Til hvers er sú grein? Nú þarf ekki sérstaka heimild frá Samgöngustofu eða öðrum til að leigja út bílinn sinn eða íbúðina sína, eða hvað? Hvers vegna má það ekki í þessu tilfelli?

þakka aftur andsvarið sem gæti hljómað eins og meðsvar, en ég vona að það falli ekki utan reglna. Það er einfaldlega þannig, svo að ég ítreki það sem ég sagði áðan, að sagði áðan, að EASA-reglugerðin kveður einmitt á um tiltekinn sveigjanleika sem er ætlunin að nýta hér og þá í samráði við hagsmunaaðila

greiðslumiðlunarþjónustu sem var álíka þungt plagg þannig að það er nóg að lesa þessa dagana. Ég hafði þó sem betur fer tíma til að skoða þetta aðeins og leist bara nokkuð vel á

og þar fram eftir götunum. Ég hlakka bara til og treysti því að það verði góðar og eðlilegar tilslakanir, ekki endilega

En ég velti því fyrir mér hvort orðalagið í þessum greinum geti verið svo að hægt verði að færa mikið af

mjög gott. En það er áhugavert að í flugi í dag er enn stuðst við fet, hnúta og sjómílur að verulegu leyti úti um allan heim. Það eru aðallega þrjú lönd sem

svolítið merkilegt að það skuli vera þessi þrjú lönd sem fóru þá leið. En hér held ég að óhjákvæmilegt sé að þessar einingar og reyndar fleiri til

notar hana hafi tilskilin réttindi til þess. Að því gefnu að þetta tvennt sé fyrir hendi, sem hvorugt fellur undir útleigu, og gengið sé frá sköttum og álíka með eðlilegum hætti skil ég ekki hvers vegna það ætti að þurfa sérstakt leyfi Samgöngustofu til að þetta megi. Þarna er kannski eitthvað sem mætti bara sleppa.

það hefur stundum verið rætt hvort vinnuvernd flugvirkja, og sér í lagi hvíldartími flugvirkja, sé nægilega vel virt.

verið nefnt nokkrum sinnum varðandi geðvirk efni, að þarna séu takmarkanir á því að fólk megi stýra loftförum eða starfa í loftförum

menning að þeir sem eru að kljást við þunglyndi eða kvíða eða annars konar geðræn vandamál veigri sér við að leita hjálpar

geta metið það hversu alvarlegt hvert tilvik er og látið þetta verða eins og hverja aðra lyfjagjöf eða annað sem hefur áhrif á flugréttindi og heilbrigðisvottun flugmanna. Það er flókið að finna rétta lendingu í þessum málum og við þurfum að passa okkur mjög vel. En ég held að það væri verra ef við myndum óvart búa til þá menningu að fólk væri að fela veikindi sín.

Þetta er alveg stórkostlega gott og jákvætt. En þarna er sérstaklega verið að fjalla um rafflugvélar.

hreyfils eða loftskrúfu sem nýtir rafmagn sem aðalorkugjafa.“ Síðan er nánari útlistun á þessu.

Á sama tíma velti ég fyrir mér hvort þetta ákvæði gildi líka í þeim tilfellum þar sem enginn aðalorkugjafi er til staðar. Það væri þá í svifflugum. Mér þætti eðlilegt að svo væri, enda eru rafkerfi í slíkum vélum. En ef

ég held að það sé rétt nafn. Þessir möguleikar hafa komist í skoðun aftur á undanförnum árum og er alveg ástæða til að það sé þá einhvers konar stuðningur við

Ég flyt hér þingsályktunartillögu þingflokks Samfylkingarinnar um aðgerðaáætlun til að styrkja stöðu drengja í skólakerfinu.

fyrir árin 2022–2025, til að styrkja stöðu drengja í skólakerfinu. Ráðherra kynni Alþingi aðgerðaáætlunina á haustþingi 2021.“ tillögu þessari er lagt til að mennta- og menningarmálaráðherra undirbúi og leggi fram aðgerðaáætlun til að styrkja stöðu drengja í skólakerfinu. Ráðherra vinni áætlunina í nánu samráði við sveitarfélög, Menntavísindasvið Háskóla Íslands, Kennarasamband Íslands, hagsmunasamtök námsmanna, Landssamtökin Geðhjálp, Landssamtökin Þroskahjálp og aðila vinnumarkaðarins. Lausnin á vanda íslenskra drengja í skólakerfinu er ekki einföld. Mikilvægt er að samráð sé haft við alla sem koma að málinu, ekki bara þá sem áður hafa verið nefndir, og það sé sem nefndir, og það sé sem víðtækast og byggt á gögnum og nýjustu þekkingu. Vandi drengja í skólakerfinu er ein stærsta áskorunin sem það stendur frammi fyrir. Drengjum gengur verr í skóla en stúlkum, brottfall þeirra er meira og hátt hlutfall drengja mælist með lélega kunnáttu í lestri. Alþjóðlega könnunin PISA, sem lögð var fyrir 15 ára nemendur vorið 2018, sýnir fram á að hlutfall nemenda sem ekki ná grunnhæfni í lesskilningi hækkar úr 22% í 26% milli kannana. Hjá drengjum hækkar hlutfallið úr 29% í 34%. Mun lægra hlutfall karla en kvenna hefur lokið háskólaprófi undanfarin ár. Drengir virðast því ekki jafn vel undirbúnir og stúlkur fyrir hefðbundið framhaldsskólanám að loknum grunnskóla. Það sést á tölum um brottfall úr framhaldsskólum og útskriftum úr framhaldsskólum og tölfræðilegum upplýsingum frá háskólum landsins. Árið 1975 var kynjahlutfall þeirra sem luku stúdentsprófi jafnt. Árið 2018 var hlutfallið hins vegar 60% konur og 40% karlar.

Árið 1973 voru 76% þeirra sem luku háskólaprófi karlmenn. Árið 1985 var hlutfall kynjanna jafnt, sem var gríðarlega jákvæð þróun. Í dag er staðan hins vegar sú að 34% þeirra sem ljúka háskólaprófi eru karlmenn. Það er ljóst að einhvers staðar er pottur brotinn og nauðsynlegt er að ráðast í aðgerðir til þess að bæta stöðu drengja í skólakerfinu og jafna þennan mun. Líðan nemenda skiptir máli í þessu samhengi. Skýrsla sem fyrirtækið Rannsóknir og greining gerði fyrir mennta- og menningarmálaráðuneytið árið 2018 sýndi að börnum í 8.–10. bekk grunnskóla líður verr nú en fyrir 20 árum. Stúlkum líður almennt verr en drengjum en þær standa sig samt betur í námi. Orsakaþættir eru margir, allt frá minni svefni yfir í neyslu vímuefna, auk þess sem tilkoma samfélagsmiðla meðal barna og ungmenna, sem þekktist ekki fyrr en eftir 2012, á einnig þátt í verri líðan. Mikilvægt er að í undirbúningi aðgerðaáætlunarinnar séu þessir þættir skoðaðir vel, rýnt verði hvað valdi versnandi líðan nemenda og að aðgerðaáætlunin taki á því. Verri líðan stúlkna er sérstakt áhyggjuefni sem taka verður á og er skorað á

að ójafnræði þegar kemur að menntun mun leiða til samfélagslegra vandamála síðar meir. Ef við horfum á að svona mikið ójafnvægi myndist milli kynja þegar kemur að menntun mun það leiða til félagslegra vandamála seinna meir. Við þurfum að huga að þessu og skoða hvers vegna drengir finna sig ekki í skólakerfinu. Hvað er það sem veldur? Frá því að þessi þingsályktunartillaga var kynnt hefur heilmikil umræða verið í samfélaginu um stöðu drengja í skólakerfinu og m.a. verið bent á að að drengir fái mun meiri athygli og mun meiri tíma kennara og stuðningsfulltrúa í skólakerfinu og fái mun oftar

Nú er sú sem hér stendur enginn sérfræðingur í þessu, en mér þætti gaman að vita, og tel mikilvægt að það verði skoðað í þessari aðgerðaáætlun, hvort þessi neikvæðu skilaboð sem annað kynið fær umtalsvert umfram hitt í skólakerfinu geti á einhvern hátt orsakað það brottfall sem þarna er og orsakað það að drengir finni sig ekki í skólakerfinu.

einfaldlega sú að fela mennta- og menningarmálaráðherra að gera tímasetta og fjármagnaða aðgerðaáætlun til fjögurra ára til að styrkja stöðu drengja í skólakerfinu og ráðherra kynni Alþingi aðgerðaáætlunina á hausti komanda.

við séum hugsanlega að senda þessum ungu piltum? Hvernig er fjölskyldugerðin okkar? Getur það haft eitthvað að segja?

hafa farið með fjögur börn í gegnum skólakerfið og er þó ekki búin. Auðvitað eru fjölmargar kenningar uppi en það sem mér svíður sárast er að þegar ég ræði þetta, eða þegar aðrir leyfa sér að ræða þetta, jafnvel miklir sérfræðingar á sínu sviði,

Árið 1975 var kynjahlutfall þeirra sem luku stúdentsprófi jafnt. Það eru næstum því 50 ár síðan, Árið 2018 var hlutfallið 60% konur og 40% karlar. Árið 1973 voru 76% þeirra sem luku háskólaprófi karlmenn og þá var farið í sérstakt átak af því að allir voru sammála um að ótækt

En í dag, hátt í 40 árum síðar, er hlutfallið orðið þannig að 34% þeirra sem ljúka háskólaprófi eru karlmenn. Við erum því komin algjörlega á hinn veginn.

skrifa og reikna áður en þau fara að læra landafræði, sögu og eitthvað annað sem er þeim stundum ansi erfitt, sér í lagi ef þau kunna ekki að lesa?

leitt til mestu framfara sem heimurinn hefur orðið áskynja á undanförnum áratugum og síðustu öldina, í átt að jafnrétti, í átt að

karlar með grunnskólamenntun jafnvel með hærri laun en konur með háskólapróf. Það er auðvitað mjög sérstök staða

er hins vegar ekki viss um að það sé það sem valdi því að drengir flosna upp úr menntaskóla þetta snemma.

að kenna, skorti endurgjöf, að strákar þurfi frekar á þessari stöðugu endurgjöf að halda en stúlkur. Ég veit ekki hvort það er rétt. En þetta er

Ísland sé eitt stórasta land í heimi, eins og þar stendur, við þykjumst vera með hreinasta loftið og allt best af öllu og besta vatnið og flottasta tungumálið og ég veit ekki hvað og hvað — er staðreyndin er sú að stundum þarf ekki að gera rosalega mikið til þess að áorka miklu og ná

í tíð okkar ágæta hæstv. menntamálaráðherra, Lilju Alfreðsdóttur, sem er ekki hér hjá okkur til þess að svara, að í rauninni skuli það ekki gert. Mér fannst viljinn vera svo mikill og ástríðan svo mikil þegar kjörtímabilið hófst að ég hafði ákveðnar væntingar um að

sem hefur nú til allrar lukku dregið mjög mikið úr en er orðið miklu sýnilegra í samfélaginu og við erum að berjast gegn því af öllum kröftum. Því langar mig að segja litla reynslusögu sem mér finnst mjög athygliverð

Það þekkist ekki hér. Ég fór að spyrjast fyrir um þetta og vildi skoða þetta. Mig langaði að vita meira. Af hverju gerið þið þetta? Af hverju er allt í stuði hér í frímínútum? Ofboðslega hlýtur að vera gaman í þessum skóla, allir að syngja og raula, af öllum þjóðum,

Ég veit að söngurinn gleður hjartað, hvað þá þegar allir geta tekið lagið saman. Börnin okkar eru miklu opnari og frjálsari, þau eru ekki svona tepruleg eins og við verðum seinna meir og alltaf að þykjast vera eitthvað annað en við erum. Þau eru það ekki. Þau eru frjáls, þau eru einlæg og með því að gefa þeim þetta, bara þetta litla dæmi, myndi ég segja að þau héldu einlægni sinni og gleði áfram, í sambandi við tjáningu. Hvað eru þau mörg, börnin okkar, sem eru svo inn í sig að þau þora varla að standa upp og segja nafnið sitt? Hvað er gert í skólanum til að efla sjálfsstyrkingu þeirra?

Getur ekki verið að þegar maður er ólæs eða með lélegan lesskilning, og mætir þeim áskorunum sem felast í því að ganga yfir þann þröskuld að fara úr grunnskóla yfir í framhaldsskóla, í framhaldsskóla, missi maður algjörlega fótanna þegar maður keyrir á vegg og sér að maður höndlar ekki það sem maður er kominn með í fangið? Alveg sama hvað mann langar mikið til að verða eitthvað þegar maður verður stór, alveg sama þótt maður sé tilbúinn að leggja á sig nánast hvað sem er sem ungur maður eða ung kona. Það er grundvallaratriði við gefum börnunum okkar kerfi sem gerir það að verkum að þeim líður vel í skólanum, sem gerir það að verkum að þau eru læs þegar þau útskrifast úr grunnskóla, sem gerir það að verkum að við þurfum aldrei að standa hér og velta vöngum yfir því hvort börnin okkar séu að flosna upp úr námi af því að þau höndli það ekki vegna ólæsis eða lélegs lesskilnings. Grunnurinn að þessu öllu og undirstaðan er að byrja strax að gefa þeim sjálfstraust, veita þeim öryggi, kenna þeim tjáningu, láta þau syngja og gefa þeim gleði, fylla þau af jákvæðni, bjartsýni og brosi í stað þess að fylla þau nánast, eins og við sjáum með stóran hóp, af depurð og kvíða og þunglyndislyfjum. Við þurfum ekkert að hafa það svona, það þarf ekki að vera svona, virðulegi forseti. Flokkur fólksins segir: Við viljum ekki sjá þetta svona.

Þess vegna eigum við að gera það líka, hv. þingmenn og hæstv. ráðherrar. Við eigum að gera allt fyrir börnin okkar til að þeim líði vel í þeirri tilveru sem við mótum á svo stóran hátt í kringum

á um að lög þessi öðlist þegar gildi. Foreldrar hafa forræði yfir börnum sínum og taka ákvarðanir um málefni þeirra, leiðir sá réttur m.a. af 71. gr. stjórnarskrárinnar um friðhelgi einkalífs, heimilis og fjölskyldu. Vald foreldra til að taka ákvarðanir um hagi barna sinna er þó ekki algert. Löggjafinn getur sett reglur sem takmarka réttindi foreldra

Það er stjórnarskrárbundið hlutverk löggjafans að gæta sérstaklega að því að lög veiti börnum viðhlítandi vernd. Sérstaklega mikilvægt er að lög veiti börnum vernd umfram aðra þegna þjóðfélagsins, enda eru þau í flestum tilvikum ófær um að standa fyllilega vörð um eigin réttindi eða vekja athygli á eigin aðstæðum með sama hætti og fullorðnir. Sérstaka athygli ber að veita þeim tilvikum þar sem ákvarðanir eru teknar sem hafa varanleg áhrif á líf barns, svo sem þegar ákvarðanir eru teknar um að framkvæma

sjúkra barna. Þá er í 3. mgr. sömu greinar heimild fyrir heilbrigðisstarfsmenn til að grípa tafarlaust til nauðsynlegrar meðferðar ef ekki vinnst tími til að leita liðsinnis barnaverndaryfirvalda. Ákvæði 26. gr. taka með öðrum orðum til þeirra tilvika þegar nauðsynlegt er að veita barni meðferð og fjallar um hvar mörk skuli dregin á milli réttinda barns og foreldra. Mikilvægt er að gæta þess að foreldrar gangi ekki of langt þegar kemur að því að ákveða hvort barn skuli undirgangast meðferð.

Hana ber að hafa að leiðarljósi við ákvörðun um það hvort rannsóknir eða aðgerðir skuli framkvæmdar. Meta þarf hverjir séu hagsmunir barns af því að undirgangast aðgerð eða rannsókn og hvort sú áhætta sem af slíku hlýst sé meiri en þeir hagsmunir sem eru í húfi. Ólíkt þeim reglum sem gilda um nauðsynlega læknismeðferð barna þá er ekki fjallað um það í áðurnefndri 27. gr. hvernig brugðist skuli við þegar foreldrar óska eftir meðferð sem er með öllu óþörf.

Við mat á því hvort aðgerð teljist óþörf eða ekki þarf eðlilega að taka mið af hagsmunum barnsins auk læknisfræðilegra og sálfræðilegra þátta. Flutningsmenn leggja áherslu á að lífsskoðanir foreldra eiga ekki að geta réttlætt það að láta hjá líða að framkvæma tiltekna aðgerð eða valda því að tilteknar aðgerðir séu framkvæmdar, þá eigi það hvort foreldrar telji að barn þeirra velji að undirgangast tiltekna aðgerð í framtíðinni ekki að hafa áhrif á læknisfræðilegt mat á nauðsyn. Faglegt mat eigi ávallt að ráða. Verði frumvarp þetta að lögum verður heilbrigðisstarfsmönnum skylt að leggja mat á það hvort aðgerðir og rannsóknir séu börnum nauðsynlegar og jafnframt að neita að framkvæma óþarfa aðgerðir og rannsóknir á börnum. Öllum aðgerðum,

Andstaða foreldra við blóðgjöf er einfaldlega ekki virt því að líf barnsins er í húfi. Barnasáttmálinn er til þess að tryggja börnum vernd gegn ónauðsynlegum aðgerðum sem geta skaðað heilbrigði þeirra

allir þeir sem hafi uppeldi og umönnun barna með höndum skuli sýna þeim virðingu og umhyggju og að óheimilt sé með öllu að beita börn ofbeldi eða annarri vanvirðandi háttsemi.

og verja það gegn ónauðsynlegri meðferð, hverjar svo sem óskir foreldranna gætu orðið. Það er þetta sem við erum að fara fram á. Barnið fyrst, réttindi þess

að það er alltaf réttur barnsins sem gildir. Barnið fyrst, svo má eiginlega segja allt hitt. Það er það sem við erum að berjast fyrir: Barnið fyrst og réttur þess.

sem ég hefði viljað segja, enda erum við saman á þessu frumvarpi. Það er aðeins eitt sem ég vil undirstinga og knýja á um; réttindi barnsins. Ónauðsynleg inngrip og ónauðsynlegar aðgerðir á barni barni eru ekkert annað en ofbeldi. Viljum við beita börn, varnarlaus börn, ofbeldi? Flokkur fólksins segir nei. Ég veit ekki með alla hina sem ekki eru hér og nú, en Flokkur fólksins segir: Nei, það viljum við ekki.

En um ónauðsynlegar aðgerðir, hvort sem það er að gata börnin eða hvaðeina annað sem er án þess að þau óski þess sjálf eða hafi vit eða vilja til þess að láta koma svoleiðis fram við allt slíkt segi ég einfaldlega: Það er ofbeldi gegn barninu og það viljum við ekki sjá. Flokkur fólksins segir nei við öllu ofbeldi gegn börnum.

Bannað er að taka blóð úr fylfullum merum í þeim tilgangi að selja það eða vinna úr því vöru til sölu.“ 2. gr. Lög þessi öðlast þegar gildi. Í greinargerð Í greinargerð með frumvarpinu kemur fram að lög um velferð dýra hafa það að markmiði að vernda dýr gegn ómannúðlegri meðferð. Bannað er að ofbjóða kröftum dýrs eða þoli eða misbjóða dýrum á annan hátt. Á Íslandi er þó virkur iðnaður sem felst í blóðtöku úr lifandi hrossum í því skyni að vinna úr blóðinu hormónið PMSG sem selt er til líftæknifyrirtækja svo framleiða megi frjósemislyf fyrir búfénað. hvað skyldi nú þetta frjósemislyf gera? Jú, það sendir þau skilaboð til viðkomandi skepnu að

Þetta hormón finnst aðeins í blóði fylfullra mera. Líftæknifyrirtæki borga hátt verð fyrir hormónið og því hefur blóðmerahald aukist til muna hér á landi að undanförnu.

Miklir fjárhagslegir hvatar eru til staðar til að hámarka afköst. Blóðmerar eru látnar ganga með folöld eins oft og mögulegt er þar til hormónið fyrirfinnst ekki lengur í blóði þeirra og þá er þeim slátrað. Folöldin fara að jafnaði beint í sláturhús.

það. Í Úrúgvæ og Argentínu eru dæmi um að merar sæti ofbeldi við blóðtöku og framleiðendur framkvæmi fóstureyðingu svo hægt sé að fylja þær á ný því að þannig má auka framleiðsluna á PMSG-hormóninu sem fyrirfinnst aðeins á fyrsta þriðjungi meðgöngu.

Í viðmiðum fyrir dýratilraunir hjá Virginia Tech-háskóla í Bandaríkjunum er lagt til að ekki sé tekið meira en 10% af blóðmagni á fjögurra vikna fresti og að ekki sé tekið meira en 7,5% af blóðmagni við blóðtöku sem framkvæmd er á vikufresti. Hér á landi er gengið talsvert lengra. Á meðan hormónið finnst í blóði meranna er framkvæmd blóðtaka á viku fresti, 5 lítrar í hvert einasta skipti, sjö til átta sinnum yfir sumarið. Íslenski hesturinn er minni en erlend hestakyn, eins og við vitum, og því er blóðmagn í íslenskum merum aðeins 35–37 lítrar. Hér tökum við 14% af blóðmagni þeirra á viku hverri í tvo mánuði. Ekki var fjallað sérstaklega um þessa starfsemi í frumvarpi um velferð dýra, þótt einkennilegt sé, og ekki er fjallað um hana sérstaklega í reglugerð um velferð hrossa, né í reglugerð um velferð dýra sem notuð eru í vísindaskyni. Ekki er í þessum reglugerðum fjallað um hversu langt megi ganga við reglulega blóðtöku úr fylfullum merum í því skyni að framleiða umrætt hormón umfram almenn ákvæði sem þar koma fram.

Það er með öllu ótækt í ljósi þess hve umfangsmikil þessi starfsemi er hér á landi.

En umfangið á þessum búrekstri hefur margfaldast svo gríðarlega síðan 1998 að það væri meira en athyglinnar virði ef hægt væri að draga fram sannleikann um það hvernig þeim reiðir af eftir þessar hanteringar.

Það brýtur gegn öllum sjónarmiðum um velferð dýra að rækta hross til blóðframleiðslu í gróðaskyni. Því er lagt til að bannað verði að taka blóð úr fylfullum merum í því skyni að selja það eða vinna úr því vöru til sölu.

dýraverndar. Við erum flokkurinn sem talar fyrir menn sem og málleysingja. Það væri afskaplega

Flokkur fólksins hefur komið með ýmis ráð. Við höfum viljað aðstoða á flesta lund, ef ekki alla, en sumt er það sem gengur gjörsamlega fram af mér,

enga menntun eða læknisfræðilega þekkingu til þess. Við hljótum að geta gert betur. Það er orðin gríðarleg hugarfarsbreyting í samfélögunum yfirleitt

og um árið 2000 var stofnað líftæknifyrirtækið Ísteka ehf. og er því rétt liðlega 20 ára gamalt. Það eru um

sem vinnur blóð úr íslenskum hryssum og vinnur verðmætt lyfjaefni. Jú, vissulega er unnið ákveðið hormón sem notað er í frjósemislyf. Nánast allar afurðirnar eru fluttar úr landi. Þetta skapar gjaldeyri

Hjá Ísteka starfar sérstakur dýravelferðar- og gæðafulltrúi sem hefur, samkvæmt samningi við bændur, aðgengi að þeim hrossum og aðstöðu sem nýtt eru í þetta verkefni.

Allt ferlið í þessu er opið og gegnsætt og Matvælastofnun eru gefnar ítarlegar skýrslur um málið. Öll blóðtaka er gerð með staðdeyfingu.

og er vel fylgst með heilbrigði hryssanna eftir blóðgjöf. Ef ég tók rétt eftir áðan þá eru engin dæmi þess að hryssur hafi drepist vegna blóðmissis. í.) Það er vel haldið utan um þetta og miðað við þau gögn sem ég hef undir höndum

og það er ekki staðfest að það sé vegna þess að það var tekið úr þeim blóð. Það er ákveðinn dýravelferðarsamningur sem nýsköpunarfyrirtækið Ísteka hefur og fylgir eftir.

Það eru í gildi 100 dýravelferðarsamningar milli Ísteka og bænda. Velferðarsamningarnir eru byggðir á skilyrðum Matvælastofnunar og fagráðs um dýravelferð sem sett er í samræmi við nýjustu lög og reglugerðir.

sérstök ákvæði um gott beitiland og aðgengi að vatni og saltsteinum. Sérstök ákvæði um góða aðstöðu þar sem blóðgjöf fer fram. Sérstök ákvæði um að ekki megi taka blóð úr hryssum á bæjum þar sem komið hafa upp frávik við velferð hrossa samkvæmt Matvælastofnun.

vegna þess að það stangast á við allar þær upplýsingar sem ég hef um þennan búskap. Að menn séu hér í einhverjum leik að pynda skepnur — ég skal alveg

Sumir fara nokkrum sinnum á ári. Við erum að tala um fimm til átta sinnum á ári í þessu tilfelli, að meðaltali fimm sinnum, hámark átta sinnum, það má ekki fara upp fyrir átta skipti.

eru 5.000 hross sem eru í þessu. Maður hefur séð umræðu um þennan búskap á samfélagsmiðlum.

um aðbúnað hrossa og þess háttar þá vil ég bara segja hér í þessum ágæta ræðustól: Það er þannig með alla starfsemi að það eru alltaf einhver frávik hjá okkur, í öllu sem við gerum. En það þýðir ekki að tromma fram með það að refsa þeim sem standa sig vel vegna þess að það eru einhverjir skussar á meðal þeirra. Skussana á að taka úr umferð.

bara.) Hingað til hefur það verið þannig að ef menn standa sig ekki í búskap þá eru ákveðnar aðgerðir settar í gang á vegum Matvælastofnunar

við bændur og dýralækna vítt og breitt um landið. Ég ítreka að þau eru með velferðarsamning við hvern og einn bónda þar sem menn verða að framfylgja ákveðnum

Ég ætla ekkert sérstaklega að þakka honum fyrir að kalla mig rugludall og bullara því að það finnst mér ég bara alls ekki vera. Ég var heldur ekki að ræða það hvernig Ísteka vinnur þetta hormón eða draga það í efa að þeir séu snillingar og tæknilega fullkomnir í því starfi sem þeir vinna.

Það væri alger undantekning frá reglunni ef það er ekki einu sinni í viku, þær vikur sem merin framleiðir þetta hormón.

að það séu aðallega dýralæknar sem taka blóð úr yfir 5.000 merum í hverri viku. Það er skortur á dýralæknum í þetta starf og ég veit betur en hv. þingmaður, eins og ég benti á í framsögu með frumvarpi mínu. Ég veit um menn sem eru ekki einu sinni bændur sem hlaupa á eftir hryssum til þess að sjúga úr þeim blóð.

Þær upplýsingar sem ég hef um þetta mál koma beint frá Ísteka varðandi þessa þætti. Auk þess vil ég miðla af þeirri þekkingu sem ég hef alla vega í þessu. Greinilega hefur hv. þingmaður

á tveimur og hálfum mánuði. Þannig er þetta, hv. þingmaður. Og ef hv. þingmaður hefur einhverjar aðrar upplýsingar en ég þá má vel vera að það standi. En þetta eru upplýsingar sem ég hef frá Ísteka. Þetta eru upplýsingar sem ég hef frá þeim bændum sem eiga hryssur og eru í þessum geira. Meira get ég ekki boðið upp á, hv. þingmaður.

að þetta sé eitthvað sem þeir vilja starfa við og finnst sjálfsagt að starfa við; að taka blóð úr hryssu sem er með folaldi til að búa til hormón til að framleiða meira af kjöti.

og hefur þann eina tilgang, að framleiða hormónið PMSG, hvata til að auka frjósemi í svínaeldi til manneldis.“

Það heyrði til undantekninga að samstarfsaðilar mínir sæju kröfuna um skjól uppfyllta en þeir höfðu viðkomu á um 40 stöðum blóðmerastóða hvar hvar haldnar voru hundruð mera ásamt folöldum. Það kom og á daginn í nýlegu óveðri að hross gátu ekki veit sér skjól og drápust, hægum kvalafullum dauðdaga, þvert á ákvæði dýraverndarlaga.

Það er nú þannig, hv. þingmaður, að ég held að ekkert af þeim skepnum sem við höldum séu sjálfviljugar í því umhverfi sem við höldum þær, hvort sem það eru kýr, kindur, svín, hænur eða hvað má nefna, nú eða hross. Hv. þingmaður kom inn á að það sé stórmunur þar á

fyrirtaksbændur, og ég er ekki viss um að það sé bara hægt að fá menn til að gera eitthvað annað.

Forseti vill minna hv. þingmann á að ávarpa þingmenn með fullu nafni og svo er góð regla að beina orðum sínum til forseta.

kom inn á á ekki við hvað okkur varðar í þessu samhengi. Þetta hormón er ekki leyft hér á landi.

og þar þekki ég ekki til þess að menn séu að taka blóð úr merum, ég þekki það ekki þar. Síðan er það hrossabúskapur sem snýr að kjötframleiðslu og blóðtöku. Megninu af þeim folöldum sem þar fæðast er síðan lógað á haustin og nýtt á þann veg.

að hormónið sem verið var að vinna úr blóði hryssa var, eins og fram hefur komið í þessari umræðu, notað í þeim tilgangi til að samstilla gangmál dýra í svínarækt. að tekið sé blóð úr fylfullum hryssum til að hægt sé að vinna dýrmætt hormón úr þeim sem síðan er gefið svínum til að auka

margir bændur séu ekkert sérstaklega fylgjandi því að merar séu gerðar fylfullar í þeim tilgangi að hægt sé að auka afköst í svínarækt.

á þessu hormóni hafi þrefaldast síðan árið 2009. Það hefur verið umræða um það undanfarna mánuði á Evrópuþinginu að banna innflutning á hormóninu frá Suður-Ameríku eftir að þar varð vitundarvakning í þessum málum. Ég hef fullan skilning á því að greinargerðin við frumvarp hv. þm. Ingu Sæland og meðflutningsmanna stuði einhverja bændur, hún geti stuðað einhverja þingmenn líka vegna þess að þar eru náttúrlega staðhæfingar sem eru ansi sjokkerandi. En ég held að við verðum að horfa á þetta mál út frá dýraverndinni og dýravelferðinni. Hér voru lög samþykkt í mars 2013, sem voru tímamótalög, lög um velferð dýra. Sömuleiðis var árið eftir samþykkt á Alþingi reglugerð um velferð hrossa.

tillögur við lög um velferð dýra til þess að bæta þau. Ég myndi telja að bann við töku blóðs úr fylfullum merum í þeim tilgangi að selja það eða vinna úr því vöru til sölu falli einmitt að því að bæta lögin um velferð dýra.

sem hættu þá strax þeirri iðju á viðkomandi bæjum, þá er þessi iðja samt sem áður af því tagi að hún veldur heitum tilfinningum og gerir það að verkum að fólki finnst þetta vera ansi langt gengið í því að nýta fylfullar merar og blóð úr þeim til að auka afköst í svínarækt.

matvælaframleiðslu úti um allt land og það er gott eftirlit með framkvæmd laga um velferð dýra, eins og sést á því að á þremur bæjum var þessi iðja stöðvuð. Það er gott og það er vel og við eigum að styðja við hið góða eftirlit með lögum um velferð dýra. En við eigum líka að vera opin fyrir því að hægt sé að bæta það.

séu jákvæðir fyrir því að styðja og bæta lög um velferð dýra að öllu leyti. En ég skil líka vel þegar bændum þykir að sér

og siðferðismál og álitamál þegar kemur að dýravelferð hafa þróast og þroskast. Það er orðin meiri meðvitund, sérstaklega þegar kemur að kjötrækt og þegar kemur að að því að nýta dýr við hvers kyns iðju, sérstaklega hormónastarfsemi, sem fellur ekki vel að almennri hugmynd fólks um að

Herra forseti. Ég mæli hér fyrir frumvarpi sem felur í sér breytingar á lögum um stuðning við nýsköpunarfyrirtæki.

er aukinn tímabundið. Annars vegar eiga fyrirtæki með staðfest verkefni rétt á sérstökum frádrætti frá álögðum tekjuskatti árin 2021, þ.e. í ár,

Óhætt er að segja að hörð alþjóðleg samkeppni ríki um staðsetningu nýsköpunarfyrirtækja og um að skapa umhverfi sem veitir þeim tækifæri til áframhaldandi vaxtar.

vegna þess eftir hve miklu er að slægjast í framlagi þessara fyrirtækja til þeirra ríkja þar sem þau eru staðsett. Síðan er það auðvitað þannig, og maður þreytist ekki á að minna á það, að nýsköpun og fjárfestingar sem tengjast nýsköpun eru langtímaverkefni þess vegna skiptir máli að horft sé til langs tíma þegar stuðningur og ívilnanir eru ákveðnar og þar má Ísland ekki verða eftirbátur annarra.

en með því að veita þeim þessar ívilnanir fá þau mikilvægt svigrúm til að taka heldur meiri áhættu með fjárfestingu í rannsóknum og þróun. Það leiðir til þess að til verða vel launuð störf í fyrirtækjunum og þau störf skila auknum skatttekjum. Síðan eflast fyrirtækin og þar með eykst fjölbreytni í atvinnulífinu og þannig skila þau ávinningi til samfélagsins alls í framförum með skattspori sínu og atvinnusköpun. Herra forseti. Þegar þessi bráðabirgðaákvæði voru samþykkt á sínum tíma tók ég til máls og sagði nokkur orð af því tilefni. með leyfi forseta, að vitna í ræðu mína frá þeim tíma: „Það sem er ekki síður mikilvægt í þessu öllu er að aðgerðir af þessu tagi verða að vera ótímabundnar. Nýsköpun er nefnilega langhlaup og krefst hugsunar langt fram í tímann. Það gengur ekki að ætla að örva nýsköpun með tímabundnum stuttum aðgerðum. Þó að þær séu ágætar í sjálfu sér þá renna þær ekki stoðum undir það að menn trúi því og treysti að við séum í alvöru að skapa umhverfi fyrir nýsköpun sem er fyrsta flokks.

og ég held að mér sé óhætt að fullyrða að í það minnsta mjög mörgum þeirra var sérstaklega fjallað um þessa tímabindingu.

ótímabundnar. Í umsögn sem fyrirtækið Nox Medical sendi um þetta er einmitt gerð sú tillaga að þessar breytingar verði ekki tímasettar frekar en þau ákvæði sem fyrir eru í lögunum. Þetta er rökstutt með þessum hætti, með leyfi forseta: „Ákvarðanir sem lúta að stórum fjárfestingum eru teknar til langs tíma. Uppbygging nýrra starfa á sviði rannsókna og þróunar er jafnframt langtímafjárfesting. Í mörgum tilfellum eru þau störf sem stofnað er til mönnuð einstaklingum sem búa yfir sérfræðiþekkingu á ákveðnum sviðum. Með aðgerð sem þessari skapast tækifæri hjá alþjóðlegum fyrirtækjum til að flytja störf til landsins sem ella væru ekki unnin hér. Með þessari aðgerð væri samkeppnishæfni Íslands um slík störf bætt stórkostlega.

Origo og Össuri og Marel — allt eru það fyrirtæki sem hafa náð gríðarlega miklum árangri í nýsköpunar- og þróunarverkefnum og þetta eru fyrirtæki sem við erum öll

á þeim vörum á þessu tímabili hefur numið 2,6 milljörðum kr. en árleg endurgreiðsla vegna þróunarstarfs í heild sinni verið á bilinu 60–120 milljónir Með tilkomu hærri endurgreiðslna vegna þróunarstarfs hefur Össur tækifæri til að tryggja þróunarstarf á Íslandi, sækja enn frekar fram og nýta þann mannauð og þekkingu sem hefur búsetu hér á landi. Með aukinni samkeppni milli landa er mikilvægt að styðja enn frekar við uppbyggingu nýsköpunar á Íslandi.“ Herra forseti. Ég ætla að ljúka þessu með því að vitna hér í iðnþing sem er nýafstaðið. Iðnþing er aðalfundur Samtaka iðnaðarins og þar eru innan borðs mjög mörg nýsköpunarfyrirtæki og aðild að þeim samtökum eiga m.a. Samtök sprotafyrirtækja. Í gögnum frá iðnþingi eru settar fram fjölmargar tillögur

það rökstutt með þessum hætti: „Markmiðið er að skapa fyrirsjáanleika í rekstri fyrirtækja og gera þeim kleift að gera langtímaáætlanir um þróunarverkefni.“ Herra forseti. Ég ætla ekki að hafa þetta lengra, þetta skýrir sig sjálft. Frumvarpið er efnislega einfalt. Það er tæknilega einfalt. Ég trúi því og treysti að við frekari meðferð í nefnd og í þinginu muni menn sjá að þetta er gott mál og menn munu veita því brautargengi. Þetta er mikilvægt af öllum þeim ástæðum sem ég nefndi hér áðan en ekki síður vegna þess að þegar gripið var til þessa úrræðis áttum við von á að sú niðursveifla sem við erum að glíma við núna yrði mjög skammvinn. Nú er heldur að teygjast úr henni þannig að þó að ekki væri af öðrum orsökum en þeim er skynsamlegt að framlengja þetta ótímabundið. Ég ítreka enn og aftur hér í lokin að nýsköpun er langtímaverkefni. Nýsköpun er nauðsynleg fyrir íslenskt samfélag og nýsköpun er nauðsynleg fyrir margra hluta sakir. Hún er sérstaklega nauðsynleg ef við viljum hafa traustara land undir fótum til framtíðar og hafa útflutningsdrifna hugvitsstarfsemi.

Herra forseti. Ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga sem felur í sér breytingar á lögum um stjórn fiskveiða. Frumvarp þetta er flutt af öllum þingmönnum Viðreisnar og felur í sér ýmis atriði sem ég mun fara nánar yfir á eftir. En þess ber að geta í upphafi að þetta frumvarp hefur verið lagt fram áður og var gert á 150. löggjafarþingi og er núna flutt aftur og er óbreytt. Frumvarpið hefur þríþættan tilgang. Í fyrsta lagi er því ætlað að auka gagnsæi fjárhagsupplýsinga með kröfum um skráningu á skipulegum hlutabréfamarkaði. Í öðru lagi felur það í sér kröfu um dreifða eignaraðild stærri útgerðarfyrirtækja. Í þriðja lagi afmarkar það með skýrari hætti en gildandi lög það hámark í heildaraflahlutdeild sem einstakir aðilar eða tengdir aðilar geta ráðið yfir. Herra forseti. Ný lög um stjórn fiskveiða voru sett 1990 að frumkvæði ríkisstjórnar Framsóknarflokks, Alþýðubandalags, Alþýðuflokks og Borgaraflokks og höfðu að geyma ákvæði um frjálst framsal aflaheimilda. Því var ætlað að stuðla að aukinni hagræðingu og hagkvæmni í rekstri útgerðarfyrirtækja. Í þeim lögum voru engar hömlur lagðar á stærð fyrirtækja og engar kröfur um dreift eignarhald. Þegar sýnt var að verulegur árangur hafði náðst í aukinni hagræðingu og hagkvæmni í rekstri, m.a. með samruna fyrirtækja, beitti þáverandi ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks sér fyrir því árið 1998 að ákvæði voru sett í lögin sem mæltu fyrir um hámark aflahlutdeildar hverrar útgerðar í einstökum tegundum og 12% heildaraflahlutdeild. Jafnframt var gert ráð fyrir að stærð eignarhluta í einstökum útgerðarfyrirtækjum yrði takmörkuð við 20% færi heildaraflahlutdeild þeirra yfir 8%. Það ákvæði var síðar fellt úr lögum árið 2002 fyrir forgöngu ríkisstjórnar sömu flokka, þannig á það reyndi aldrei í framkvæmd. Tilgangurinn með nýju ákvæðunum frá árinu 1998 var að stuðla að dreifðari eignaraðild og koma í veg fyrir að aflaheimildir söfnuðust á fáar hendur. Á þessum tíma voru öll útgerðarfyrirtæki langt innan við þau mörk sem lögin kváðu á um. Stærsta félagið réð þá yfir tæpum 5%, nákvæmlega 4,81% heildaraflahlutdeildar. Um lagasetninguna árið 1998 ríkti einhugur á Alþingi en djúpstæður ágreiningur reis um rýmkun ákvæðanna árið 2002 með niðurfellingu kröfunnar um dreift eignarhald allra stærstu fyrirtækjanna. Herra forseti. Nú eru nokkur fyrirtæki farin að nálgast þessi mörk. Verulegt álitaefni er hvort krafan um 50% eignaraðild, svo að aðilar teljist vera tengdir, dugi til að ná markmiðum laganna. Vel er hugsanlegt að um raunveruleg yfirráð geti verið að tefla í einhverjum tilvikum þó að eignaraðild sé undir 50% mörkunum. Eins geta menn haft áhrif á rekstur annars aðila með lánveitingum eða fjárhagslegri fyrirgreiðslu. Í þessu ljósi má segja að reynslan hafi sýnt að rök standi til þess að afmarka þessi lagaákvæði með skýrari hætti svo að þau megi ná tilgangi sínum. Þá þykir eðlilegt að stærri útgerðarfyrirtæki séu skráð á almennum hlutabréfamarkaði til þess að tryggja betur gegnsæi í meðferð upplýsinga og í viðskiptum með hlutafé. Jafnframt er ástæða til að endurvekja hugmyndir um takmarkaða hámarkseignaraðild að allra stærstu útgerðarfyrirtækjunum eða 10%. Það hlutfall vísar til skilgreiningar laga nr. 161/2002, um fjármálafyrirtæki, á virkum eignarhlut í fyrirtæki. Til þess að mæta þessum markmiðum er í frumvarpinu gert ráð fyrir veigamikilli breytingu með því að líta á aðila sem tengda í merkingu laganna

Þetta þýðir að eigi aðili 10% hlut í útgerðarfyrirtæki þar sem annar aðilinn ræður yfir 1% eða meira af heildaraflahlutdeild er aflahlutdeild þeirra lögð saman til þess að meta hvort hún fari yfir mörkin. Þetta á einnig við ef óbein eignaraðild er með þessum hætti. Einnig þykir rétt að telja aðila tengda ef annar ræður yfir meira en 1% heildaraflahlutdeildar og á kröfur á hinn þannig að ætla megi að sá fyrrnefndi geti haft áhrif á reksturinn. Aðilum verði skylt að upplýsa Fiskistofu um þess háttar tengsl. Í frumvarpinu er enn fremur gert ráð fyrir að öll útgerðarfyrirtæki sem fara með 1% heildaraflahlutdeildar eða meira skuli skráð á skipulegum verðbréfamarkaði. Þetta gerir kröfur um meira gagnsæi varðandi upplýsingar og viðskipti með hlutabréf og dreifðari eignaraðild. Jafnframt er gert ráð fyrir að í útgerðarfyrirtækjum sem fara með 8–12% heildaraflahlutdeildar eigi enginn aðili, einstaklingur, lögaðili eða tengdir aðilar, meira en 10% af hlutafé, stofnfé eða atkvæðisrétti í viðkomandi aðila. Þessu ákvæði er ætlað að koma í veg fyrir frekari samþjöppun eignaraðildar í allra stærstu útgerðarfyrirtækjunum. Ákvæði frumvarpsins koma til viðbótar þeim ákvæðum sem mælt er fyrir um í gildandi lögum. Þau standa því óhögguð eftir sem áður. Frumvarpið mun því fyrst og fremst hafa áhrif á stærri fyrirtæki. Möguleikar þeirra til frekari samþjöppunar eru þrengdir frá því sem er og kröfur um dreift eignarhald og gegnsæi umtalsvert meiri. Minni og meðalstór fyrirtæki hafa á hinn bóginn sömu möguleika og áður til að hagræða í rekstri með því að sameinast. Ekki er á það fallist að kröfur um skráningu á almennum hlutabréfamarkaði eða takmarkanir á hlutafjáreign einstakra aðila í allra stærstu útgerðarfélögunum hindri hagræðingu í rekstri. Herra forseti. Ég hef nú farið yfir meginefni þessa frumvarps. Það er í tveimur greinum og ég ætla ekki að lesa eða gera nánar grein fyrir þessum tveimur greinum. Efni þeirra hefur komið fram í meginmáli mínu og þær skýra sig að mestu sjálfar.

allt að 20 ára frest til þess fullnægja ákvæðum um hámarkseignarhlut í fyrirtækjum sem ráða yfir 8–12% af aflahlutdeild við gildistöku laganna.

að mæla fyrir umtalsverðum breytingum sem eru til þess fallnar að auka gagnsæi, auka

eigu okkar. Ég treysti því og trúi að þingið og þingnefnd muni fara gaumgæfilega yfir málið og finna því farveg og koma því í lög.

Hæstv. forseti. Ég mæli hér fyrir tillögu til þingsályktunar um endurskoðun laga um almannatryggingar. Tillöguna flytja ásamt mér allir þingmenn Miðflokksins, þeir Bergþór Ólason, Birgir Þórarinsson, Gunnar Bragi Sveinsson, Karl Gauti Hjaltason, Ólafur Ísleifsson, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, Sigurður Páll Jónsson og Þorsteinn Sæmundsson. Tillagan hljómar svo: „Alþingi ályktar að fela félags- og barnamálaráðherra að skipa starfshóp sem skoði hvort rétt kunni að vera að skipta upp lögum um almannatryggingar, nr. 100/2007, þannig að sérstök löggjöf gildi um ellilífeyri og önnur um greiðslur til öryrkja og fólks með skerta færni. Félags- og barnamálaráðherra skili skýrslu til Alþingis með niðurstöðum starfshópsins

sem fái það hlutverk að meta hvort rétt sé að skipta upp lögum um almannatryggingar. Félags- og barnamálaráðherra er svo ætlað að skila skýrslu til Alþingis með niðurstöðum starfshópsins. Það er ekki gefinn mjög langur tími til þessarar vinnu en ég vildi láta á það reyna vegna þess að töluverðar lagabreytingar hafa verið gerðar á þeim hluta laga um almannatryggingar sem lýtur að eldri borgurum en það hefur ekki tekist að ná fram viðlíka breytingum í málefnum öryrkja. Í nýlegri skýrslu Ríkisendurskoðunar um Tryggingastofnun ríkisins og stöðu almannatrygginga kemur fram að breytingar á lögum um almannatryggingar hafi verið tíðar. Við endurútgáfu þeirra 1. janúar 2007 höfðu verið gerðar 40 breytingar á eldri lögum sem tóku gildi í janúar 1994. Hinn 1. janúar 2020 hafði núgildandi lögum verið breytt 45 sinnum til viðbótar. Að mati flutningsmanna eru lög um almannatryggingar orðin ógagnsæ og flókin eftir stöðugar breytingar og umbætur. Þá eru dæmi um að mikilvæg ákvæði laganna séu opin til túlkunar sem taki breytingum í meðferð Tryggingastofnunar án þess að nokkuð í lagaumhverfinu hafi breyst. Ríkisendurskoðun telur einnig að meta þurfi hvort rétt kunni að vera að skipta lögunum upp þannig að sérstök lög gildi um ellilífeyri og önnur um greiðslur til öryrkja og fólks með skerta færni. Þótt báðir hópar sæki þjónustu og greiðslur til Tryggingastofnunar er um eðlisólíka hópa að ræða og hagsmunir þeirra oft mismunandi. Það getur tafið nauðsynlega umbótavinnu og því er líklegt að lagasetning yrði skilvirkari ef hún fjallaði um afmarkaðra efni og ef breytingarnar næðu til þrengri hóps en allra lífeyrisþega landsins. Þetta er stutt og laggott og ætti að vera nokkuð skýrt til hvers er ætlast. Að umræðu lokinni hér vænti ég þess að tillagan rati til hv. velferðarnefndar.

Virðulegi forseti. Ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga,

„Bann við miðlun upplýsinga sem varða fjárhagsmálefni og lánstraust einstaklinga. Vinnsla upplýsinga sem varða fjárhagsmálefni og lánstraust einstaklinga, þ.m.t. vanskilaskráning og gerð lánshæfismats, í því skyni að miðla þeim til annarra,

Þá verðum við að reyna að leitast við, og gerum það, að breyta alls staðar í samræmi við markmiðin sem að er stefnt. Þá þurfum við að breyta því réttilega í takt í öðrum lagabálkum einnig. Í 2.

af vanskilaskrá. Hér verð ég vísa til þess hvers lags snara virðist vera um háls margra þeirra sem hafa lent í því óláni að lenda inni á vanskilaskrá.

árum. Á meðan býr hann við það böl að vera í rauninni algerlega lamaður gagnvart því að

Nákvæmlega eins og áður kemur fram í breytingu á hinum lagabálkunum. Í 4. gr. segir svo að lögin öðlist þegar gildi.

Ef fólk nær að losna út af leigumarkaðnum og komast í eigin fasteign þá loks fær það ráðrúm til að ná upp eignarmyndun. Í stað þess að greiða leigu greiðir fólk afborganir af lánum, sem í mörgum tilfellum eru jafnvel lægri en leigugreiðslur fyrir sambærilegt húsnæði. Það eiga þó ekki allir jafn greiðan aðgang að lánsfjármagni. Neytendur þurfa að standast lánshæfis- og greiðslumat áður en lánastofnanir veita þeim lán. Greiðslumatið fer þannig fram að lagt er mat á reglulegar tekjur og fyrirhuguð útgjöld lántakanda og áætlað hver greiðslugeta hans er. Lánshæfismatið er m.a. byggt á viðskiptasögu aðila á milli eða eða upplýsingum úr gagnagrunnum um fjárhagsmálefni og lánstraust. Sífellt berast fréttir af fólki sem getur ekki fengið lán frá lánastofnunum vegna niðurstöðu lánshæfismats.

sem felst í því að nota þær til að meta ákveðna þætti er varða hagi einstaklings, einkum að greina eða spá fyrir um þætti er varða greiðslustöðu hans. Slík persónusnið eiga ekki að leiða til sjálfvirkrar ákvarðanatöku, bara alls ekki. Því mega lánastofnanir ekki hafna lánveitingu án þess að taka tillit til annarra atriða. Engu að síður hafa slík persónusnið mikið vægi við mat á lánshæfi einstaklings. Dæmi eru um að fólk fái lága einkunn í persónusniði vegna þess að það hafi á einhverju tímabili verið á vanskilaskrá. Slíkt er lagt til grundvallar þrátt fyrir ábendingar Neytendasamtakanna um fjölda tilvika þar sem vanskil hafi verið skráð á einstaklinga vegna smálána sem kunni að vera ólögmæt. Gjarnan er það svo að eina vernd neytenda gagnvart lánveitendum er að halda eftir greiðslu telji þeir lánin ólögmæt. Þeir eiga þá á hættu að það hafi áhrif á lánstraust þeirra til frambúðar. jafnframt sýnt sig að eitt helsta vopnið í höndum smálánafyrirtækja er að hóta neytendum vanskilaskráningu greiði þeir ekki umdeildar kröfur. Slíkt er með öllu ótækt. Enn fremur getur það haft neikvæð áhrif á persónusnið ef viðkomandi hefur gengið í gegnum greiðsluaðlögun. Þá eru jafnvel dæmi um að það hafi áhrif á persónusnið hversu oft viðkomandi hefur verið flett upp í vanskilaskrá.“

Það er með öllu ótækt að neytendur geti ekki fengið lán vegna þess að þeir hafi á einhverju tímabili verið með lán í vanskilum.“ — Og eru það svo ekki lengur.

„Það hafði þó ekki áhrif á greiðslugetu fólks í mörgum tilvikum. Eflaust lentu þá margir á vanskilaskrá án þess að reglulegar tekjur þeirra hefðu skerst. Í kjölfarið kom í ljós að stór hluti lánanna, svokölluð gengislán, voru ólögmæt. Þá tók Alþingi þá ákvörðun að leiðrétta skuldir heimilanna nokkrum árum síðar. Íslendingar ættu því að þekkja það þjóða best að vanskil eru ekki endilega einstaklingnum að kenna. Þau ættu því ekki að elta fólk til grafar löngu eftir afskráningu. Vinnsla á Vinnsla á fjárhagsupplýsingum einstaklinga í því skyni að miðla þeim til annarra fellur undir lög um persónuvernd. Í 15. gr. þeirra er fjallað um heimild til slíkrar vinnslu en þar segir að hún sé starfsleyfisskyld. Lagt er til að slík vinnsla verði bönnuð. Þannig verður girt fyrir að þriðji aðili geti haft úrslitaáhrif á möguleika neytenda til að taka lán. Aðeins eitt fyrirtæki hefur í dag leyfi til slíkrar vinnslu, Creditinfo Lánstraust hf. Verði frumvarp þetta að lögum mun fyrirtækið þurfa að láta af þeirri starfsemi sinni sem snýr að vinnslu fjárhagsupplýsinga um einstaklinga í því skyni að miðla upplýsingum til annarra. Fyrirtækið gæti því ekki lengur miðlað upplýsingum úr vanskilaskrá eða eigin lánshæfismati. Eftir sem áður munu lánastofnanir þurfa að uppfylla kröfur laga um framkvæmd lánshæfis- og greiðslumats. Neytendur geta þá treyst því að lánveitandi sjálfur leggi mat á lánshæfi þeirra í stað þess að byggt sé á gögnum frá þriðja aðila. Að lokum er lagt til að lögum um neytendalán og lögum um fasteignalán til neytenda verði breytt og tekin af tvímæli um það að við gerð lánshæfismats megi ekki líta til upplýsinga um vanskil ef búið er að afskrá þær úr vanskilaskrám. Það er von flutningsmanna að í kjölfarið muni fækka þeim tilfellum þar sem neytendum er vísað á dyr vegna niðurstöðu lánshæfismats sem byggist á upplýsingum sem gefa ekki rétta mynd af fjárhagsstöðu þeirra.“

Ég skil samt ekki alveg hvers vegna lánastofnanir og hvers vegna við nýtum ekki tækifærið núna þegar ríkið er með tvo banka í fanginu,

að þau væru að meta hversu líklegur viðkomandi einstaklingur væri til að lenda á vanskilaskrá aftur.

að bankastofnanir okkar og lífeyrissjóðirnir okkar og aðrir sem gefa sig út fyrir að lána fólki fé komi upp sínum eigin gagnagrunni um okkur

Síðan var ég beðin afsökunar, ekki bara einu sinni heldur tvisvar, og þetta leiðrétt. En þetta er hvimleitt og það tók bara ansi marga klukkutíma að hoppa á milli lífeyrissjóðsins, Creditinfo og svo bankans sem ég hef átt í viðskiptum við. Það Það var svolítið sláandi að fá þetta beint í fangið og átta sig á því að úti í samfélaginu eru einstaklingar sem hljóta að lenda í nákvæmlega og eru kannski ekki einu sinni með bolmagn til að hreinsa það af sér. Ég veit það ekki. Þetta var sjokkerandi, svo að ekki sé meira sagt en þetta er farið af mér núna. Kerfisvilla heitir það víst

að við kæmum því út af borðinu að fólk geti hangið í snöru í jafnvel fjögur ár án þess að skulda nokkrum eina einustu krónu heldur hafi það verið svo ólánsamt einhvern tíma

Viðkomandi athugar jafnvel ekki hvaða afleiðingar það hefur. Það er alveg á hreinu að þetta er eins og með allt sem við gerum og öll okkar réttindi, þeim fylgja ákveðnar skyldur. Í þessu tilviki er ekki nóg að fá peninginn sendan inn á kortið sitt eða reikninginn sinn, einn,

Oft var þörf en nú er nauðsyn. Við gerum okkur grein fyrir því hvernig staða margra einstaklinga og jafnvel para er á leigumarkaði á Íslandi. Leigumarkaðurinn hefur verið þannig að fólk má þakka fyrir að fá sæmilega

ár og kannski, eins og hefur komið fram hér, vegna ólöglegra smálána. Það er auðvitað alveg með ólíkindum að það skuli vera hægt, að það skuli enn viðgangast að fólk sé á vanskilaskrá jafnvel í fjögur ár, jafnvel lengur, vegna ólöglegra lána. Það er eitthvað að hjá okkur í þessu kerfi. Við vitum að í bankahruninu,

Þetta segir okkur að þetta er slæmt kerfi, þetta er vont kerfi sem við erum með og á engan hátt mannúðlegt að því leyti að auðvelda

að láta einstaklinga borga helling til þriðja aðila sem er kannski með rangar upplýsingar frá viðkomandi banka. Ég veit ekki, þetta er farið að snúast algerlega á hvolf ef maður fer að hugsa um það, að það skuli vera hægt

Það er alveg á hreinu. Við eigum að sjá sóma okkar í því að taka til í þessum málum. Við eigum að búa til kerfi, mannúðlegt kerfi og númer eitt, tvö og þrjú eigum við að sjá til að ekki sé verið að selja